podsećam vas da shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine ukupno vreme rasprave za poslaničke iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.Po Stefanović. **Borko Stefanović** Uvažena gospođo predsednice, s obzirom na to da je ekspoze mandatara bio ovoliko opširan i pun detalja i stvari na koje bi trebalo odgovoriti i s obzirom na činjenicu da ga nismo dobili prvi put u proteklih sedam godina u pisanom obliku, što je i razumljivo, jer bi verovatno potreban kamion da ga donese u Skupštinu, mi molimo, po članu 97, da se udvostruči pravo na raspravu poslaničkih grupa, da bi svaka poslanička grupa imala mogućnost zaista na ovako opširan ekspoze da da adekvatne odgovore kroz vreme koje je za to imajući u vidu da je zakazan i miting ispred Skupštine u znak podrške ovom veličanstvenom momentu, treba omogućiti poslanicima SNS da tamo prisustvuju bez bojazni da će nam vreme proći uzalud. Hvala Zahvaljujem.Uzeću u obzir samo prvi deo vašeg zahteva, iako po Poslovniku sami znate da nije obaveza pismene pismene dostave ekspozea mandatara, pogotovo što je kandidat za predsednika Vlade iznosio usmeno veći deo ekspozea.Imam obavezu da stavim na glasanje vaš predlog.Molim

ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, konstatujem da je vreme rasprave po poslaničkim grupama sledeće: Poslanička grupa Srpska napredna stranka – 43 minuta i 12 sekundi; Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije – 30 minuta; Poslanička grupa Demokratska stranka – 20 minuta i 24 sekunde; Poslanička grupa Boris Tadić – Nova demokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije – 14 minuta i 24 sekunde; Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije – 14 minuta i 24 sekunde; Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije – 12 minuta; Poslanička grupa Jedinstvena Srbija – 8 minuta i 24 sekunde; Poslanička grupa Nova Srbija – 7 minuta i 12 sekundi; Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara – 7 minuta i 12 sekundi;

minuta.Saglasno članu 96. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa, međusobnim dogovorom određuju najviše tri učesnika u raspravi, koji imaju pravo da govore svako po jednom, do pet minuta.Molim

obliku.Saglasno članu 269. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres o kandidatu za predsednika Vlade, Programu kandidata za predsednika Vlade i kandidatima za članove Vlade.Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?Obaveštavam vas da su saglasno članu 96. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine do otvaranja pretresa prijave za reč u pisanom obliku sa redosledom narodnih poslanika podnele određene poslaničke grupe.Reč ima

Nije mi se malopre svidela reakcija kolege. Mislim da urušava dostojanstvo Narodne skupštine.Vi jeste rekli da nećete uvažiti taj drugi deo njegovog

Uvažena predsednice Narodne skupštine, uvaženi gospodine mandataru, uvaženi narodni poslanici, imali smo priliku da čujemo jedan opsežan ekspoze, koji me je ponukao da se setim ekspozea koji sam imao prilike da slušam, činjenicom da sam evo peti put narodni poslanik. Ovo je sasvim sigurno najduži ekspoze koji smo čuli, što nije njegova mana.Međutim, takođe sam sa kolegama razgovarao o tome. Ovo je zaista zaista nešto izuzetno u skupštinskoj praksi. Pre svega, ovo je prvi put, koliko se sećam, u istoriji višestranačja u Srbiji, da predsednik najjače stranke u Srbiji postane predsednik Vlade. To do sada nikad nije bilo, što jasno govori o tome da se Vlada doživljavala na jedan potpuno drugi način i da to nije bilo dovoljno u skladu sa dobrim običajima parlamentarizma, da kome građani daju najviše poverenja i preuzme najveću odgovornost.Neko će se možda setiti Zorana Đinđića, ali ću skrenuti pažnju da su to bila druga vremena, da je u pitanju bio DOS i da je DS u pitanju bio DOS i da je DS u tom trenutku imala, po merenjima javnog mnjenja, samo 6% podrške kada je on postao predsednik Vlade.Dakle, ovo je izuzetna situacija. Moram reći da me malo čudi, gospodin mandatar, time što je u svom ekspozeu tako detaljno davao rokove kada će šta ostvariti. Moram da kažem da u meni postoji velika skepsa zbog toga, zbog toga, zato što svi mi možemo nešto da isplaniramo, ali kako kaže stara dobra izreka – čovek planira, a Bog se smeje. U tom smislu, ne znam kako će ova Vlada uspeti da odgovori svim tim taksativno nabrojanim zahtevima koji su ovde izneti, kako će uspeti da se nosi sa tačno vremenski ograničenim planovima koji su ovde izneti i kako misli da to sve izvede u ovako nestabilnim i nesigurnim vremenima u kojima živimo.Što se tiče smanjivanja broja zaposlenih, moram da podsetim, pošto je gospodin mandatar u više navrata citirao klasike, da se pre dve hiljade godina Rimsko carstvo prostiralo na tri kontinenta, imalo 60.000 ljudi, a sve to je administriralo 10.000 činovnika. Nije nemoguće smanjiti administraciju. Međutim, svi mi znamo da u poređenju sa današnjom Srbijom Augijeve štale deluju kao apotekarska ustanova i da će se tu morati zaseći u veoma duboke i decenijama nemenjane strukture, koje su Srbiju dovele do tako paradoksalnih stvari, da u protekloj Vladi, u kojoj je sedeo gospodin mandatar i gospodin sada prvi potpredsednik, su paorima u Vojvodini naplaćivane kazne za priključna vozila, priključne poljoprivredne mašine, zbog toga što nisu bile registrovane, a te iste poljoprivredne mašine nisu mogle da se registruju. Vi ste imali situaciju da, sa jedne strane, policija radi svoj posao, sa druge strane, sudovi rade svoj posao, sa treće strane, poštuju se propisi koji su kontradiktorni, a sve to plaćaju građani. Toplo se nadam da takvih stvari više neće biti.Sa

Vlada je propustila da u šifarnik zanimanja unese sva ona zanimanja za koja danas imamo diplomirane kadrove. Mislim da je to takođe veoma važna stvar koju treba učiniti.Mislim da je zanimljivo da je gospodin mandatar u par navrata, mnogo ređe nego prethodni mandatari, spomenuo Kosovo, ali ni jednom rečju, mada sam zakasnio par minuta zbog gužve u saobraćaju, pa se izvinjavam ako grešim, nije spomenuo Vojvodinu. Vojvodina je, podsetiću, veoma značajna za Srbiju u celini, jer je ona primer, ne samo dobrih međunacionalnih odnosa, nego i dobar primer postojanja i opstajanja srednjeg nivoa vlasti, koji je u skladu sa najboljim evropskim tradicijama.Sve u svemu, na nekoliko stvari bih morao da pitam mandatara kako misli to da uradi, kako misli da sa jedne strane se ne naruše naši tradicionalno dobri odnosi sa Ruskom federacijom, a sa druge stane da se zaštiti i teritorijalni integritet Ukrajine. Pošto je to pitanje veoma kompleksno, ne bih ga sada otvarao, ali bih postavio jedno jednostavnije pitanje.Da li se može ova Vlada obavezati da natera Ruse da plaćaju rudnu rentu u Srbiji, barem koliko je plaćaju Rusi? Rusi? Ne tražimo ništa više od toga, ali neka plate barem onoliko koliko plaćaju u svojoj rođenoj zemlji. Na stranu što je to veoma značajan izvor prihoda za ekonomiju Srbije.Liga socijaldemokrata Vojvodine neće stajati na putu ovoj Vladi, ali moram reći, zbog ovoga što sam izneo, imamo određene skepse i da ćemo kroz 100 dana kada se bude raspravljalo o rezultatima ove Vlade razgovarati o tome šta je zaista urađeno, šta je stiglo da se uradi i onda ćemo moći da damo svoj končani sud o tome da li je to zaista onako kako bismo mi želeli, a želeli bi smo da sve ono što je, ili barem najveći deo onoga, gospodin mandatar izneo u svom ekspozeu se ostvari. To što je u tom ekspozeu rečeno je manje više ono, osim onog dela o Vojvodini, za šta se LSV zalaže već 24 godine.Ne možemo odustati, kao stranka, od antifašističke tradicije Srbije i narodno oslobodilačkog pokreta, kao autentičnog nosioca te borbe. Ne možemo odustati od borbe i nećemo da odustanemo od borbe za autonomiju Vojvodine unutar Republike Srbije, ali ekonomski deo ovog programa je ono što apsolutno zaslužuje pažnju i mislim da svaki korak na ostvarenju ekonomskih postignuća, koja su nam ovde ovako živopisno prikazana, će dobiti našu podršku. Hvala.

Poštovana predsednice Skupštine, poštovani narodni poslanici, kandidati za ministre, građani Srbije,

Manjine imaju želju, cilj da u ovoj državi Srbiji dožive pravnu sigurnost, jednakost pred zakonom i kao glavni cilj evropsku budućnost Srbije, kao razvijene, moderne, prosperitetne zemlje, punopravne članice EU.Predloženi program sam čuo, vrlo je opširan, i mi ćemo se potruditi da damo maksimalni doprinos realizaciji tog programa.

zađemo.Što se tiče pitanja manjina, mogu da vam kažem da imam, kao čovek, kao predsednik jedne manjinske stranke, koji je dobio legitimitet Bošnjaka u Srbiji, vrlo loše iskustvo u odnosu ove vladajuće garniture SNS – SPS i njihovih koalicionih partnera sa Dinkićem u odnosu na manjinsko pitanje.Četiri

govorio sam o svim problemima i ušao sam u Vladu sa ciljem da u tom najvišem izvršnom organu ukažem na probleme sa kojima se bošnjačka manjina susreće u Sandžaku i u Srbiji, uopšte, i da pokušamo da efikasnim merama Vlade te probleme otklonimo ili probleme koji postoje ili problemi koji se

koji imam ovde, kojim je jasno definisano delotvorno učešće Bošnjaka u javnom životu i maksimalno uključenje Bošnjaka u sve državne institucije na svim nivoima u Srbiji. Međutim,

kada sam bio član te vlade nisam uspeo, a kamoli sada kada nemamo nijednog bošnjačkog predstavnika u Vladi Srbije. Bošnjačko pitanje jedno je od naših najtežih problema koje imamo, možda nakon problema Kosova i problema održivog razvoja nedovoljno razvijenih područja.Moram

ili bošnjačku stranku, koji je biran na velikoj listi, koji je samim stavljanjem na listu imao poruku građanima Srbije da mogu da biraju koga hoće, ali gazdu će im odrediti velike stranke. Drugo, sve sudije, tužioci, policajci unapred mogu da projektuju svoju lojalnost onome ko je stavljen na listu velike stranke.Mislio

i nakon svega što se u našoj javnosti dešavalo, gde imamo stotine teških krivičnih dela, misli se i na ubistva, oružane napade, kidnapovanja članova porodica,

žalim se, ali želim da iskoristim priliku pošto se sednice Vlade ne prenose u javnosti, želim da podsetim javnost u Srbiji, građane Srbije, velikodušni srpski narod da oni ljudi koji su bili u prethodnim vladama su imali pogrešan odnos prema bošnjačkoj nacionalnoj

da neki koalicioni partneri i bliski drugovi Rasima Ljajića optužuju budućeg ministra da je umešan u teška krivična dela.

birale bošnjačke ili stranke ili pojedince, stavljali na svoju listu samo sa jednim ciljem, da svaki bošnjački legitimni zahtev diskredituju, omalovaže, napadnu ili ga proglase da je protiv Srbije, protiv srpskog naroda ili da je destabilizirajući. To je neprihvatljivo.Imali

koji su u povlašćenom i superiornom položaju i sve one ostale Bošnjake koji su od rođenja sumnjivo lice, kako je to Nušić pisao u jednom svom delu.To nije dobro za Srbiju.

i neće da primeti ni najteža krivična dela, a najobičnijim građanima traži da ako upišu neki fakultet kažu – verujte ovaj fakultet nije protiv Srbije, ni protiv srpskog naroda, nije ni protiv vladajuće stranke.Ako grade kuću opet kažu – ljudi, ne možemo, to nije dobro za ovu zemlju. Kao ministar bio sam zadužen za održiv razvoj nerazvijenih područja. Lično sam obišao 47 opština, upoznao sam taj divni srpski narod, velikodušne ljude sa kojima se uopšte ne slaže ponašanje njihove vlade i njihove vlasti.Prema tome,

Svaka čast ostalim bošnjačkim predstavnicima na drugim izbornim listama. O njima ne govorim. Samo sam govorio o jednoj partiji koja već od DOS-ove vladavine do danas vedri i oblači u Sandžaku.U tom smislu mogu da vam kažem i da se prvo izvinem srpskoj javnosti i takođe građanima Sandžaka, Bošnjacima zbog toga što sam morao da kažem ove teške stvari, ovu ružnu istinu

podržavamo program i radićemo na realizaciji tog programa. Što se tiče Vlade Republike Srbije sa ovim kandidatom bićemo uzdržani. Nećemo glasati protiv. Smatram da ne bi bilo pošteno da jedan čamac koji ima 18 čestitih ljudi potopimo zbog onoga koji nije čestit. Hvala na pažnji.

bruka i bezobrazluk kolege koji je govorio pre mene.U trenutku kada smo imali prilike da slušamo jedan od najserioznijih ekspozea u novijoj istoriji srpske politike, mi slušamo monstruozne optužbe.

kada ste dozvolili narodnom poslaniku da se neposredno obraća drugom narodnom poslaniku. Na kraju ste ispravili tu grešku. U startu ste videli da će koristiti i uvredljive izraze i da najgrublje prekrši član 109. Drago mi je što ste mu oduzeli reč i što ste primenili ovaj

Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, imajući u vidu potrebu da Narodna skupština što pre izabere Vladu.Reč ima narodni

nakon mojeg javljanja povredili član 109. Ja sam pozdravio to što ste ispravili tu povredu i pozdravio sam to što ste narodnom poslaniku oduzeli reč i opomenuli ga. Međutim, vi ste posle rekli da to niste uradili i sada tražim

govornici bez dozvole predsednika Narodne skupštine, koji govori pre nego što je zatražio i dobio reč i koji pored upozorenja predsednika Narodne skupštine govori o pitanju koje nije na dnevnom redu i ostale odredbe.Stavićemo

gospodina Vučića da pomenuti kandidati budu budući ministri i on bude izabran za predsednika Vlade.Ekspoze koji smo čuli je ogromna obaveza za buduću Vladu. Ovaj ekspoze da bi se realizovao ne mogu na njegovoj realizaciji da rade samo ministri i predsednik Vlade. Svi mi koji se bavimo politikom direktno i indirektno i oni u lokalnim samoupravama treba da pomognu da bi zajedno svi realizovali ovaj ekspoze, kako bi građani Srbije žive bolje. Ako Aleksandar Vučić kaže da će obezbediti investitore, onda samim tim obavezu imaju lokalne samouprave da naprave industrijsku zonu, da se ne čeka na dozvole po pet ili šest meseci, da budu mnogo efikasnije i da ne čekaju da ministar za rad, privredu ili ministar finansija dovede investitore.Svako od nas ima obavezu da prati zainteresovane investitore. U ovom trenutku ću vam dati preporuku da je to Italija, Austrija, Nemačka. Najveća zemlja koja u poslednjem vremenskom periodu šalje investitore u Srbiju je Italija. Bio sam u Italiji za poslednje dve godine osam puta i doveo sam šest investitora.Šta mi treba da pričamo investitorima? Nisu oni dovoljno informisani šta to nudi Srbija stranim investitorima? Posebno mi je drago što sam čuo u ekspozeu budućeg predsednika Vlade da će i dalje davati subvencije za investitore, ali uz određeni kriterijum. Ne mogu da kažem da nije postojao kriterijum za investitore koji su dolazili ranijih godina u Srbiju, ali u svakom slučaju, u budućem vremenskom periodu treba da postoji kriterijum i da mi koji smo zainteresovani da dovodimo investitore znamo šta su kriterijumi.Ono što je važno za nas je da građani Srbije treba da znaju da ova obećanja budućeg predsednika Vlade ne mogu tako brzo da se realizuju ne zato što on ne želi. Siguran sam da bi on želeo da sve ovo što je danas rekao u svom ekspozeu realizuje za šest meseci. Ali, do novog radnog mesta i do investitora da dođe u Srbiju i postavi kamen temeljac od ovog trenutka treba najmanje godinu dana. Znači, nekoliko sastanaka, pa pismo namere, pa onda on razmišlja da li će doći u Srbiju, pa da vidi koje su to banke itd. Ali, ako mi svakog dana šaljemo povoljnost koje nudi Srbija zainteresovanim investitorima … Koje su to povoljnosti? Da se iz Srbije izvozi u Rusiju, Tursku, Ukrajinu, Belorusiju, Kazahstan bez carina. To veliki To veliki broj zainteresovanih investitora ne zna. Da je prosečna bruto plata u Srbiji 430 evra, a npr. u Italiji 1.900 evra. Da su povoljnosti kada su u pitanju nova radna mesta. Čuli smo i za domaće investitore i za one koji su zainteresovani da zapošljavaju radnike da za deset radnika plaćaju samo za tri radnika doprinose i to je obaveza poslodavca.Ja

ovom trenutku veći broj gradova vodi opozicija. Danas ne trebamo da se delimo na vlast i opoziciju. Na vlast i opoziciju treba da se delimo u izbornoj kampanji. vreme kritikujemo u budućem vremenskom periodu Vladu i njene ministre, onda sam siguran da ništa nećemo uraditi, jer takve primedbe i takve stvari su se dešavale ranijih godina i da kažemo – nije on iz moje partije ministar ili predsednik Vlade. Takvo Takvo ponašanje je unazadilo Srbiju.Šta bih još zamolio predsednika Vlade i ministre? Da vidimo kako da stvorimo uslove da domaći izvođači i dobavljači kada izađu na tendere ne da imaju prioritet, ali jednostavno moramo da konstatujemo da su u poslednje četiri godine u Srbiji prioritet imali strani a Srbi su podizvođači po nižoj ceni i do 60% za pojedine investicije kada su u pitanju auto-put, pruga, nekoliko kliničkih centara u Srbiji koji se poslednjih godina rade. To je veoma važno i treba što pre napraviti kriterijum o javnim nabavkama, šta je to što daje povoljnost. Nije mu dovoljno dati 20 poena u startu zato što je domaći investitor.Šta ćemo sa fabrikama koje su u restrukturiranju jer će 14. maja da prestane taj status i te fabrike nemaju bonitet. Šta je bonitet? Da su imale

kada prestane status restrukturiranja da mogu same da rade ako im država otpiše dugove koje imaju prema državi i da će biti mnogo lakše.Šta

da ste vi oročili datume za realizaciju. Velika obaveza je i danas od vas očekuju svi oni koji su tu, a tvrdim i da ovaj prenos gleda 80% građana Srbije, jer oni misle da će njihov život da se promeni za šest meseci na bolje. Ne može, imajući u vidu da je poslednjih godina bilo veoma teško i Srbiju je zakačila ekonomska kriza, da je to za Srbiju bio cunami a za neke velike države možda povetarac.Šta bih vam još predložio gospodine predsedniče Vlade? Možda to niste spomenuli, ne zato što niste znali, već možda niste imali vremena ili vam nisu sugerisali. Moramo da promenimo pojedine smerove u srednjim školama. imamo u 25 gradova iste smerove. Kada završe srednju školu ti dečaci i devojčice nemaju gde da se zaposle i onda svi upišu – lokalna samouprava i administracija, i svi bi radili u administraciji. Moramo da vodimo računa šta je to u budućnosti, koja su to nova radna mesta, koji su to potencijalni investitori da bi ti momci i devojke koji završe srednju školu imali sigurnost da se zaposle.Danas je veoma važno u Srbiji

sam još hteo da pohvalim iz ovog ekspozea? Imajući u vidu da sam se nekada bavio sportom, da sam sportski radnik i da iz budžeta lokalne samouprave 11 godina finansiram sve sportske klubove od seoskih fudbalskih klubova do stonoteniskih klubova i da ta privatizacija spašava i lokalne samouprave od finansiranja, koje su godinama iz budžeta morale da daju.Zašto to radimo? Da bi skrenuli ljude, odnosno mlade ljude sa lošeg puta droge i alkohola, da im napravimo sportske terene na selu i da oni mogu tu negativnu energiju da izbace na sportskim terenima, to je jedini motiv, ne samo ja, nego već i drugi finansijeri koji su to radili.Takođe želim da vas pohvalim. pre 17 godina je bilo da oni koji pomažu sport budu oslobođeni dela poreza. Vi niste rekli koliko i šta, naravno, napraviće se kriterijum, ali to je jedan motiv za nekog velikog privrednika ako hoće da pomogne nekom klubu. Dok se ne izvrši privatizacija, ja vas molim da taj kriterijum što pre napravite, jer ima mnogo zainteresovanih koji žele da pomognu, ako je on oslobođen od poreza, voli klub iz svog grada ili već ne znam šta, i on nalazi neki motiv da pomogne.Šta je važno za ovu realizaciju i zašto će Jedinstvena Srbija podržati ovaj projekat, da ga tako nazovem? Za investitore je veoma važna politička stabilnost. Nikada veća i jača politička stabilnost nije bila u Srbiji nego ove 2014. godine, a isto tako nikada se niko nije ponašao kao vi poslednjih 30 godina, ili da krenemo od 90-tih godina, da pobedi, da dobije toliko glasova i da ima samo sedam ili devet ministarstava, dobiju neke druge partije.Isto tako želim i da pohvalim moje koalicione partnere i Socijalističku partiju Srbije, Ivicu Dačića i Partiju ujedinjenih penzionera Srbine, gospodina Milana Krkobabića i pokojnog Jovana Krkobabića, da smo mi možda jedina politička koalicija koja toliko godina traje, a da smo bili u funkciji građana Srbije. Želim vama da se zahvalim što ste prepoznali u nama dobre partnere i da smo zajednički sa vama rešavali sve probleme koje su imali građani Srbije poslednjih godina.Šta je još važno i želim da pohvalim u vašem ekspozeu, da nećete smanjiti penzije, imajući u vidu da penzioneri finansiraju i unuke i decu, da su skoro 50% penzioneri polubolesni ljudi i da te penzije današnje, kakve jesu, su na neki način za preživljavanje.Kada su upitanju mladi ljudi, kako da zaustavimo odlazak mladih ljudi u inostranstvo? Moramo stalno sa njima da razgovaramo, ali to ne mogu ministri, ne može ni predsednik Vlade, to mora da se dešava na nivou lokalne samouprave. Onda ih odvedete u nekoliko gradova, odvedete ga u Beč, a on vidi da u Beču uveče u ponedeljak u 22,00 sata nema nikog od njihovih vršnjaka na ulici. Gde su? Oni su kući, spavaju ili uče, da sutra idu na posao. Kod nas je moda da se izlazi u 23,00, da se dolazi kući u pet, šest. Ja sam to u gradu Jagodini još pre sedam godina promenio, da radnim danom bude do pola dvanaest, a vikendom do jedan, ali ne vredi. Oni idu u drugi grad kad se zatvore ugostiteljski objekti. Još veći problem stvaramo, idu kolima, popili su neku itd. To je sistemski problem. Moramo sistemski da rešimo. Roditelji ne mogu taj problem da reše jer onda je on glup otac, glupa majka, ide drugarica, ide drug, kako da ne ide i njegovo dete. Mislim da, kada bi to rešili, mi bi pomogli roditeljima, znate koliko, da bi bili zahvalni. To je u ovom trenutku ogroman problem u Srbiji.Jedinstvena Srbija će maksimalno pomagati Vladi RS. Mi nismo tražili ministarska mesta, direktorska mesta ne tražimo i bićemo uvek na raspolaganju, šta god mislite da možemo da vam pomognemo kada je upitanju ono što mi znamo da radimo.Želim radimo.Želim danas da vam obećam, vama predsedniče Vlade i ministrima, imam dobre veze u nekoliko zemalja, kada je upitanju dovođenje stranih investitora i nisam doveo investitore samo u Jagodinu, doveo sam investitora i u Batočinu, napravili poslovnu saradnju sa Novim Pazarom, sa Trstenikom, „Prvom Petoletkom“, sa Vranjem, sa Ravanicom iz Ćuprije i želim da nastavim da pomažem i gradovima i ljudima koji koji vode te gradove. Samo ono što tražim od vas, ako nekada nam dolazi delegacija na nekom većem nivou, a šta je danas veći nivo, ne mora to da bude delegacija na nivou ministara, nego delegacija na nivou vlasnika kapitala koji zapošljavaju 500, 600 radnika, a da su imali promet u 2013. godini 100 miliona i preko 150 miliona, da ih uvažimo i da na taj način vide da Srbija nije ono što su strani mediji godinama prikazivali.Kako danas možete vi da dovedete jednog investitora u Srbiju? Tako što odete kod njega, dovedete ga u Srbiju, vodite ga tri dana da vidi ono što ima Srbija, odvedete ga u postojeće fabrike, odvedete ga na utakmicu da vidi da mi nismo divljaci, da se kod njih isto navija kao i kod nas, odvedete ga u nekoliko seoskih domaćinstava da vide kako seljaci žive i ja ih na taj način izlobiram. Koga ja dva puta pozdravim, taj je moj.U je moj.U tom smislu hoću da kažem da hoću da vam pomognem. Drago mi je što ovde vidim i ministre koji su bili u prošloj i u nekim drugim vladama i nove ministre. Siguran sam da će ministri raditi i da će biti u funkciji građana Srbije i zato će Jedinstvena Srbija podržati ovu Vladu i da ova Vlada traja naredne četiri godine, da pomognemo građanima. Hvala. Dame i gospodo, predsednice parlamenta, budući premijeru, budući ministri, poštovane kolege i koleginice, koleginice, SPO je na izborima nastupio na listi Aleksandra Vučića. Ta lista je dobila poverenje građana Srbije da sprovede reforme. Sam SNS, sama Srpska napredna stranka, tačnije Aleksandar Vučić, dobio je apsolutnu podršku na izborima održanim 16. marta. Glasaćemo da premijer bude Aleksandar Vučić, a samim tim i za njegov kabinet. Mi smo, ulazeći u predizbornu koaliciju, već tada praktično glasali da on, kao budući premijer, bude nosilac reformi koje su neophodne Srbiji da sprovede program iznet u današnjem ekspozeu.Godinama ekspozeu.Godinama unazad niko ko ima ozbiljnu vlast u Srbiji nije hteo da rešava kosovski čvor. Kada je Vuk Drašković izneo 2011. godine istinu o dešavanjima na severu Kosova i verno preneo izveštaj srpskih tajnih službi, predstavljen na Odboru za bezbednost, pojedini predstavnici tadašnje vladajuće koalicije zahtevali su da on bude uhapšen zbog odavanja državne tajne. Naime, pojedini mediji i sama država tada su lažno predstavljali situaciju na severu Kosova koja nije bila u skladu sa tim izveštajima srpskih tajnih službi. Živeli smo u državi koja je istinu proglašavala za državnu tajnu, a laž za patriotizam.Pozicija svakoga ko ima hrabrosti da kaže istinu građanima Srbije u oči, kroz istoriju se pokazalo da je veoma teška. Zato je potpisivanje Briselskog sporazuma ne dvosmisleno ukazalo da se konačno u Srbiji pojavilo i političke hrabrosti koju je potrebno podržati. Kada govorim o političkoj hrabrosti, mislim na onu koja je dolazila iz najveće partije u Srbiji i od njenog lidera Aleksandra Vučića. Po tom pitanju smešna je kritika današnjih pojedinih opozicionara, jer oni mogu samo da budu ljuti na sebe i na svoj kukavičluk. Imali su svoju šansu, ali nisu umeli ili nisu hteli ili nisu smeli da je iskoriste. Konačno, za godinu i po dana učinjeno je više nego što je za poslednju deceniju i po u borbi protiv tajkunske Srbije.Postavljao sam pitanja u parlamentu Cvetkovićevoj Vladi o visini poreskog duga najvećih srpskih tajkuna. Nikada nisam dobio odgovor. Ne da nije postojala volja da bude ispitano poreklo njihove imovine, već su se krila i njihova dugovanja prema državi. Država im je ustupala svoje resurse kako bi se nezakonito bogatili. Država je siromašila, narod je siromašio, a tajkuni su postajali sve bogatiji. Sada je došlo vreme da tajkuni odgovaraju pred sudom.Na sednici Cvetkovićeve Vlade jedan ministar je glasao pozitivno za predlog nakaradnog Zakona o rehabilitaciji. Sa ove govornice nekoliko puta sam tražio da nam Cvetovićeva Vlada, dakle njegov kabinet, dostavi izveštaj glasanja sa tog zasedanja i uvek dobijao odgovor da je to službena tajna. Zar službena tajna može biti kako je glasao ministar? Od koga su to krili? Od poslanika koji biraju ministre ili od građana? Tako se godinama, decenijama krilo od naroda, lagalo, pa nam je danas svaka istina gorka.Nameru gorka.Nameru recidiva prošlosti, da svedok saradnik može biti osoba koja je osuđena na 40 godina zatvora, osujetili su Aleksandar Vučić i Vuk Drašković. Izmenili smo krivični zakonik. Ubice ili nalogodavci zločina na Ibarskoj magistrali, ubice ili nalogodavci ubistva Slavka Ćuruvije, Ivana Stambolića, atentatori na Vuka u Budvi, ne mogu biti svedoci saradnici.Izneo sam dovoljno razloga zbog čega smo kao neuporedivo manji partner na poslednjim izborima bili u koaliciji sa SNS i istakli kao kandidata za premijera Aleksandra Vučića.Da ne zaboravim, pored nesporne i najveće podrške koju ima budući premijer, moram pohvaliti, a da mi ostali budući ministri ne zamere, dvojicu ljudi iz njegovog tima, Nebojšu Stefanovića i Bratislava Gašića. Sa njima sam dosta kao kolega sarađivao i imam samo reči pohvale kada je u pitanju njihov izbor

Poštovana predsednice, poštovani gospodine Vučiću, budući premijeru, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije koji gledate ovaj prenos, bilo bi preambiciozno da u sledećih pet minuta, koliko ću govoriti, komentarišem jedan ekspoze od tri sata. Ne zbog toga što ne bih imao reči hvale, nego zbog toga što bih želeo da ovaj moj govor učinim u pojedinim trenucima neformalnim, onako kako ga je činio i gospodin Vučić, a to građani koji slušaju mislim da najviše vole.Možda do juče juče nisam znao da će trajati tri sata, ali nisam ni sumnjao da će tip ekspozea koji je izneo gospodin Vučić biti ovako opširan, precizan i sa rokovima. Možda to i liči na priču jednog poznatog našeg košarkaškog trenera, čitao sam juče njegov intervju, da mu ne govorim ime, koji kaže da je gospodina Vučića poznavao i kada je bio klinac, izvinite na tom izrazu, i da je bio posebno srčan, pogotovo kada smo išli, zna se koji mi, u Zagreb. Rekao je - ako u sadašnjem poslu, pošto je očigledno da će biti izabran za predsednika Vlade, bude imao i četvrtinu te srčanosti, napraviće velike rezultate za Srbiju. Verujem u to, ne samo kao zvezdaš, već zbog onoga što sam do sada stekao utisak prateći rad gospodina Vučića. Ne mogu da kažem ni da sam njegov saradnik, ni poznanik, nego neko ko je možda iz nekog drugog ešalona gledao šta on radi.Ne mogu a da vam ne kažem nekoliko reči, odnosno pitanja kojima su me građani obasipali ovih dana, znajući da ću ja nešto ovde da govorim.Recimo, govorim.Recimo, jedan građanin kaže, a reći ću šta ja mislim, da su 2000 porodica vlasnici svega u Srbiji, i para i kapitala i nekretnina. Kako će to da se promeni? Kaže taj građanin da postoje samo dva načina, jedan miran, u parlamentu donošenjem zakona, i onaj drugi koji niko od nas naravno ne želi.Možda će vam ovo sledeće pitanje koje ću postaviti izgledati banalno za ovaj trenutak, ali i ja sam se iznenadio koliko je to

program, pogotovo u informativnom delu, je 80% vezan za Beograd. Ne znam zašto bismo mi, recimo, iz zapadne Srbije i drugih delova Srbije plaćali pretplatu TV Beograd.Očigledno Beograd.Očigledno je da ima viška u javnom sektoru i da će te bolne mere morati da se donose i da će biti otpuštanja radnika. Neki građani kažu – ukinite polovinu agencija odjedanput. Gospodine Vučiću, ni u prethodnoj ni u onoj Vladi nisam dobio odgovor, a vas nisam pitao, siguran sam da bih dobio, niko nije znao da kaže koliki je broj agencija i koliko ljudi radi u a svi znaju koliko Skupština ima poslanika i kolike su plate poslanika, što i treba građani da znaju. Znam za jedan podatak, da velika Nemačka sa 100 miliona stanovnika ima, čini mi se, 51 agenciju,

kome se duguje mnogo plata, a radio je u privatnom sektoru, koliko god to bilo politički naivno što je on mene pitao i koliko god ja sada bio ovde politički naivan, ja ću da vas pitam da donesete zakon koji definiše ne isplaćivanje zarađenih plata, da to bude krivično delo. Da znate da su u mnogim firmama u privatnom sektoru male plate, ne zato što je privatni sektor u lošoj situaciji, generalno jeste, nego zato što ucenjuju našu decu i teraju ih da rade za 100, 120 evra. To cela Srbija zna.

kraju želim da vam kažem, ovo je sada moj lični utisak, da Srbija, gledajući njenu političku istoriju u zadnjih 25 godina, sada ima treću šansu, a narod kaže – triput i Bog pomaže. Devedesete godine znamo ko je dobio ogromnu podršku građana znamo i kako se, nažalost, sve to završilo. To ne želim ni da komentarišem. Posle 5. oktobra Srbija i njeni građani su imali drugu, čini mi se veliku šansu, ne želim ni to da komentarišem kako se završilo. Stotine hiljada građana i milioni građana osećaju sada na koži, nažalost, kako se to završilo. ja nisam neko ko glorifikuje bilo koga, to pričam kao otac dvoje dece, ima tu treću šansu, pre svega zbog snage koju su vam dali građani na izborima, a i vaši koalicioni partneri, a i Nova Srbija među njima.Zbog toga poslanički klub Nova Srbija podržava gospodina Aleksandra Vučića za predsednika Vlade, podržava kabinet koji je on predložio i podržava program koji je ovde izložio, a mi ćemo svim svojim snagama pomoći koliko znamo i umemo. Hvala lepo. Izvolite. **Milorad Mijatović** Hvala.Dame i gospodo narodni poslanici, uvažena gospođo predsednice Narodne skupštine, uvaženi gospodine Aleksandre Vučiću, budući premijeru, počeću od jedne od vaših poslednjih rečenica – izgovoreno je dovoljno reči, sada treba da se radi. radi. Odustaću od svoje pisane diskusije i reći ću samo nekoliko stvari koje smatram da treba reći u ovom trenutku u kome se u ovom trenutku u kome se Srbija nalazi.Ono što želim da naglasim, to je vaš reformski pristup u svim oblastima koje ste naveli. Vi ste veoma dobro dali ocenu sadašnjeg stanja, šta se očekuje kratkoročno, u prvih šest meseci, šta se očekuje do kraja ove godine i šta se očekuje do 2016. godine. To je velika hrabrost koju ste iskazali. Čak ste naglasili i ko je za to odgovoran. Vi prvi, a dalje dalje vaš tim koji imate. Naravno, vi sami sa timom koji imate ne možete uraditi sve, ukoliko iza sebe nemate celu Srbiju, a vi iza sebe imate Srbiju. Zašto je imate? Narod je na glasanju na izborima 16. marta rekao šta misli i vama je dao puno poverenje i od vas puno očekuje. Vi ste trenutno nada Srbije i sama ta činjenica vama daje veoma veliku odgovornost. Ali, moramo biti realni, ne može se ići napred ukoliko svi ne daju svoj deo rada u svojoj oblasti gde deluju i gde rade.Dali rade.Dali ste mi inspiraciju citiranjem kineskih poslovica. Ja ću jednu citirati: „Ako svako u svojoj kući upali svetlo, cela ulica će biti obasjana“. Drugim rečima, ako svaki građanin Srbije shvati da se moramo menjati, da ovako više dalje ne možemo i da se upravo na taj način Srbija menja, tada imamo šanse da uspemo. Dakle, moramo shvatiti da je uspeh reformi moguć samo onda ako u celom društvu postoji konsenzus.Verujem konsenzus.Verujem da ćete imati velike otpore, te otpore ste već naglasiti. Javiće se gubitnici, politički gubitnici. Upravo i danas smo slušali neke političke gubitnike, koji će želeti da vas vrate na ono stanje koje je bila Srbija, nekad ranije. Ne, ta Srbija više neće biti takva, ta Srbija će biti Nova Srbija koja će biti za ugled svih zemljama u našem okruženju. Mi to možemo napraviti svi zajedno, jer imamo kapacitete, imamo ljude, moramo menjati sebe i svoj način rada. Tu upravo očekujem da ćete dati tu inicijativu, a da ćemo svi na ovom mestu, pa samim tim i mi narodni poslanici dati svoj doprinos da se ova Srbija menja da bude bolja i kvalitetnija.U svom izlaganju ne mogu, a da se ne osvrnem i na zakone koje ćemo donositi. Naravno, onaj od najvažnijih zakona, a sami ste rekli „kondicija sine kva non“ jeste Zakon o radu,

a upravo to očekujem od vas i od vašeg tima da naprave takav zakon, koji će značiti društveni konsenzus. U pravom smislu da će se to dogovoriti socijalnim dijalogom sa sindikatima, poslodavcima, a Vlada će samo dati okvir kako to da se učini, ovaj način deo odgovornosti morate prebaciti na sindikate i na poslodavce. Ne mogu svi nešto tražiti. Svi moraju da učine da se nešto promeni. Lako je tražiti, treba ostvariti, treba stvoriti osnov da se nešto deli. U tom smislu, u ime Socijaldemokratske partije Srbije vi ćete uvek imati podršku za razgovore, dogovore i za pronalaženje onog rešenja koje najbolje rešenje u vezi Zakona o radu, a to ne da se radi putem sredstava informisanja, već da radne grupe, ministri, pa i vi kao predsednik Vlade sednete i o svakom pitanju nađemo kompromis za onaj trenutak u kojem se nalazi Srbija.Još nešto želim da predložim, nijedna reforma nije uspela ukoliko nije bilo socijalnog ugovora. Vi dobro znate iskustva Nemačke, bivši predsednik Vlade, kancelar Nemačke je bio kod vas, vi znate da je napravio reforme, učinio je mnogo toga, potpisan je socijalni ugovor gde su sindikati i poslodavci garantovali da se neće dešavati štrajkovi, a da će nivo plata, nivo zaposlenosti biti kako je dogovoreno, određeni vremenski period. Upravo tako možemo izaći iz krize u kojoj se nalazimo. Ukoliko pojedine interesne grupe budu tražile sve ono što dosad traže, mi ćemo imati štrajkove, imaćemo stalno vraćanje unazad. Srbija nema vremena da se vraća unazad.Još nešto kao Socijaldemokratska partija Srbije insistiramo, insistiramo da Srbija bude društvo jednakih šansi. Jednakih šansi za sve, da svako svojim radom, svojim zalaganjem, svojim znanjem može da živi i da ostvari svoj život i da sebe ostvari. Mi znamo da je ovo ipak jedno društvo u tranziciji. Ono za šta ćemo se mi zalagati, to je zapošljavanje, što veće zapošljavanje i podnošljive nejednakosti. Srbija ide napred sa vrlo velikim nejednakostima. Već smo se podelili na one koji imaju mnogo, kojima ništa nije skupo i koji se bahate i one koji nemaju mnogo i koji preživljavaju i koji misle kako da prežive od danas do sutra. Dakle, društvo jednakih mogućnosti.Ne

smireno bez mnogo galame, bez mnogo priča, ali da nađemo najoptimalnije rešenje. Optimalno rešenje da zaista oni koji imaju najmanje mogu da prežive, jer šta će nam reforma penzionog sistema ako oni koji imaju najmanje ne mogu da prežive.Želeo bih od svih ovih pitanja koje sam rekao da kažem još nešto. Vi ste dotakli mnogo oblasti, zdravstva, obrazovanja, javne uprave i gde treba da dođe do reforme. Jedna od oblasti koje ja želim da naglasim jeste i obrazovanje pa i visoko obrazovanje. Mislim da trend u obrazovanju, a posebno u visokom obrazovanju je dobio jedan mega pravac, a to je snižavanje nivoa znanja i davanje diploma. Sve je više diploma, a sve je manje

naredne četiri godine može sebe da pobedi, da bude bolja, kvalitetnija Srbija koja mora da bude na ovom našem regionu zemlja koja će služiti za ugled. Ne mislim da će to biti brzo ni lako, za to treba vremena, a to vreme imamo. Treba biti realan i znati šta se hoće i gde se želi stići. Mislim da to znamo.Parlament će sve svoje kapacitete i poslanička grupa SDPS dati u tom smeru. Hvala. Reč ima Milan Krkobabić.

Krkobabić** Gospođo Gojković, gospodine Vučiću, uvaženi narodni poslanici, poštovani građani Srbije koji pratite danas naš rad,

neophodni treći elemenat, a to je da budu ostvarljivi. To je na mandataru, to je na budućoj Vladi i to je na nama svima ovde.Najveći deo ekspozea posvećen je ekonomiji, mislim s pravom. Ekonomska pitanja, pokretanje privredne aktivnosti, to su ključne stvari. Naravno, ali pre tih ekonomskih pitanja okrenuo bih se jednoj bitnoj temi koja se tiče naše partije, koji se tiče velikog broja građana Srbije.Danas

Oni su čekali možda i najavu koja je za njih sudbonosna da će penzije biti smanjene. Trebala je velika hrabrost, poštovana gospodo, da se kaže – smanjujemo ionako male penzije. Ali naravno,

i zahvalni smo mandataru na iskazanoj hrabrosti. Ponavljam, na ovoj hrabrosti koja se tiče ovog drugog dela.U svom izlaganju upotrebio je jednu reč i apostrofirao je. Rekao je najteže je pokrenuti se, i mislim da je u ovoj zemlji najteže pokrenuti se. I tu treba uključiti sve naše potencijale.Što se tiče ovog ekonomskog dela programa, u potpunosti podržavam razvoj privatnog sektora, ja ga zovem i realnim sektorom, naravno da javni sektor moramo transformisati, moramo ga dovesti u realne okvire. Imam i neko moralno pravo da progovorim kako danas funkcioniše javni sektor.Vodim jedno od velikih javnih preduzeća i moram da vam kažem da ono iz godine u godinu je i profitabilno i investira i daje punu satisfakciju zaposlenima. Neto dobit tog preduzeća, to su Pošte Srbije, prošle godine bila je dva i po puta veća, vi koji se bavite privredom to znate, od prošle godine. U ovoj godini rezultati prva tri meseca su, neto dobit je uvećana za preko 50%. Mislim da spadamo u jedno, dva ili tri javna preduzeća o kojima je mandatar govorio. To ne znači da su sva javna preduzeća uspešna i da funkcionišu na pravi način. Naravno da ovo što ste izneli za mene je bitno. Ja često ističem da stanje iščekivanja nije dobro. Stanje očekivanja je prava stvar.Definisali ste šta mislite sa EPS-om, definisali ste šta mislite sa Telekomom, definisali ste šta mislite sa većinom javnih preduzeća. Čak ste dali i rokove. I to je dobro. To ostavlja mogućnost menadžmentu tih preduzeća da preduzima adekvatne mere, naravno da se usmerava i da poštuje te rokove.Ako dozvolite, uz sve ovo dao bih jednu sugestiju. Pored tzv. javnog sektora i realnog privatnog sektora u Zapadnoj Evropi postoji tzv. treći sektor – sektor socijalnog preduzetništva.Za one koji nisu upućeni u tu materiju razvijene zemlje Zapadne Evrope u sektoru socijalnog preduzetništva ostvaruju do 10% društvenog bruto proizvoda. Slovenija 7,5%. Evo, ovo je moj mali prilog budućoj Vladi da se razmotri mogućnost. Ne moramo 7,5 kao Slovenci, dajmo jedan, dva ili tri, pa tri postotka u okviru nacionalnog društvenog bruto proizvoda nas izvlače iz ovih problema.Sektor socijalnog preduzetništva je namenjen upravo onim ljudima koji su nekonkurentni na tržištu rada i koji su korisnici i u najvećem broju slučajeva upravo konzumiraju tu socijalnu pomoć i socijalna davanja na nivou Republike i na nivou lokalnih zajednica. Razvojem tog sektora mislim da bismo išli u pravcu pokretanja privredne aktivnosti.Ima jedna stvar, da ne ispadne da se sve ovde shvata sa nekom dozom pohvala, nešto što me interesuje, nisam možda do kraja dobro shvatio. Najavili ste formiranje jednog fonda investicionog koji će preuzeti loše plasmane od nekih poslovnih banaka. Naravno da to zahteva posebno pojašnjenje.Poslovne banke u Srbiji su uglavnom u stranom vlasništvu i kao što znate one su u nekoliko prethodnih godina imale neto dobit u ukupnom iznosu od blizu 300 miliona evra. Znači, tu negde, negde malo više, negde malo manje, iz zemlje je izlazilo oko 300 miliona evra. Sad vidim da su one u problemu.Ako sam vas dobro pratio, 20% plasmana tih banaka su već kritični, bez obzira na ono utvrđivanje rizičnosti, kod stanovništva je to 9%, to je bolja slika. Interesuje me, hajde da budem krajnje otvoren, da li će to poreske obveznike Srbije koštati, ulaganje u taj fond, taj investicioni fond koji će preduzeti te plasmane, ili računate na sredstva koja će biti donirana spolja? Jedno pojašnjenje jer iz onog što sam čuo, imam pravo, a mislim i većina narodnih poslanika da pojasnimo neke stvari.Što se tiče programa u celini on zahteva punu aktivnost Vlade Srbije, svih njenih članova. Da Vlada deluje kao tim, to je nešto što ćemo svi pozdraviti.I opet bih imao neku vrstu sugestije. Mi smo imali sastanak sa budućim premijerom, direktori velikih javnih preduzeća, ja bih ga molio da tu praksu nastavi. On će imati puno obaveza, ali na način kako se sreće sa ministrima bilo bi nužno, uz sve uvažavanje budućeg ministra privrede, da u tim početnim etapama se sreće i sa direktorima javnih preduzeća.

mislim da su one upotrebljive, vi ste ih i izneli i imate svoje viđenje, ali ta koordinacija ne da se svodi na to da direktori javnih preduzeća popunjavaju obrasce.To smo imali slučaj prethodnog ministra koji se nije pojavio ni u jednom javnom preduzeću, i to je slučaj, nego je slao obrasce. I slao je da mu popunjavamo i dajemo podatke. Ne moraš sa tim ljudima dnevno da se srećeš, moraš da čuješ njihove izveštaje, da im daješ direktive i na onom sastanku je ono bilo posebno, što mi se svidelo, evo otkriću i za javnost, kej ljudi, radite u javnom sektoru, kažite koliko će to preduzeće na kontu godine dati u budžet Republike Srbije.Mislim da su to neki novi pravci uz ova pojašnjenja. Poslanička grupa PUPS će podržati ovaj program bez ikakvih uslovljavanja, jednostavno smatramo da je ona ključna, opredeljujuća misija koju mi imamo, a to je zaštita penzionera u ovom slučaju je u potpunosti sprovedena.Što

oni su tu i uvek će dati prava rešenja koja se tiču Zakona o radu.Vama gospodine budući premijeru, članovima Vlade, želim zaista puno sreće, neko će reći da će vam i trebati, ali ljudi su kovači sami svoje sreće. Želim vam pun uspeh. Živeli. da zamolim predsednicu, a i mandatara, kao šefa najjače političke stranke u Srbiji, da isprave jednu stvar koja je loša i nije u duhu

mandatara stvarno je bio izuzetno iscrpan i detaljan iako se mogao, na nekoliko puta su se čule neke iste stvari, na kraju, negde pri kraju, mandatar je rekao da ovo nije samo spisak lepih želja. Nažalost, mi ne delimo to uverenje i iz tog uverenja poslanici poslaničke grupe Boris Tadić – Nova demokratska stranka – Zajedno za Srbiju – Zeleni Srbije neće glasati za izbor ove vlade, odnosno glasaće je da će u novu Vladu Srbije koja će, ja pretpostavljam danas, biti izabrana, biti izabrano osam novih ministara. A 11 starih ministara. U svom govoru mandatar se osvrnuo na neke stvari koje su loše danas u našem društvu pa je recimo naveo da je odnosno razlog za mali rast bruto nacionalnog dohotka ogroman pad u građevinskoj industriji. Pa ko je bio ministar građevinstva u prethodnoj Vladi Srbije, u poslednjih godinu, odnosno dve, dana? Da li ta osoba, čime ona onda zaslužuje da ponovo dobije poverenje i da bude član Vlade?Kakvo je stanje bezbednosti građana danas na ulicama gradova i opštinama u Srbiji? Imali smo u toku predizborne kampanje skupove u nekoliko gradova, najveći su bili u Nišu ako se sećate, spontane skupove građana koji su protestvovali zato što bezbednost njihove dece i njihova, na ulicama nije garantovana ničim, zato što policija nije radila svoj posao zato što godinama unazad nisu bili imenovani vodeći ljudi policija u mnogim gradovima i opštinama u Srbiji. šta je sa energetikom kao šansom Srbije?Slušam o tome jako dugo, šta je urađeno i zašto osoba, ministarka koja je vodila taj resor, sada možemo da računamo da će se u nekom drugom pokazati kao bolje. Šta je sa kulturom? Ministar kulture za osam meseci koliko je u mandatu ne znam da li se jednom obratio parlamentu ili građanima Srbije sa svojim idejama ili planom. I u raznim drugim oblastima možemo da postavimo pitanje ljudi koji su do sada bili u Vladi – šta je urađeno za vreme njihovog mandata.Ova Vlada nije nova za nas, formirana je pre nešto više od 500 dana, ja sam računao čini mi se 505 dana kada je prvi put izabrana Vlada u kojoj je većina vas bila.To pet puta po 100 dana. Moje pitanje je zašto makar u jednoj od tih petina nije urađeno ono što ste danas najavili da će se uraditi za prvih 100 dana? Mi verujemo da je to potrebno Srbiji.Kao što ste nas pozvali ovde da budemo, da spavamo, da se kupamo, da jedemo, ja pozivam i vas da budete sa nama, kao i kolege ministre koji će biti tu da obrazlažu pojedine zakone, jer nažalost parlament u prethodnom periodu nekad nije mogao da radi, jer nije bilo ministara koji su trebali da brane zakone, pa se gubilo dragoceno vreme koga, ja se slažem sa vama, danas više nemamo.Ja vas pozivam, takođe, da budete češće u parlamentu, jer mislim da je to jedino mesto gde ćete moći da čujete drugačije mišljenje. Kada ste na vlasti, kada ste premijer, kada radite koliko vi radite, ljudi koji vas okružuju obično imaju tendenciju da izbegavaju da vam kažu loše stvari ili možda ono što se dešava u stvarnosti u životu Srbije, tako da vas pozivam da često budete ovde naš gost, da možemo da razmenimo mišljenja. Mislim da će vam to koristiti u vašem radu i da ćete biti uspešniji.Govorili ste dosta o tome šta je problem budžetskog deficita koji danas postoji u Srbiji. Kao glavni razlog naveli ste povećanje penzija sa kraja 2008. godine. Rekli ste kako je tadašnji premijer Mirko Cvetković bio protiv toga, ali da je to ipak urađeno da bi se stekla veća popularnost i da bi neko bio voljen od ljudi.Znate i sami da je ta odluka koja, sada kada gledamo unazad, možda nije bila ekonomski racionalna i tu možemo da se složimo, ali bila je deo političkog dogovora. One stranke koje su insistirale na tom dogovoru, danas su deo vladajuće većine, danas su članovi vaše Vlade, iako vi to niste morali da uradite.Jedan od razloga zbog kojih smo mi odlučili da ne učestvujemo u radu nove Vlade, iako smo razgovarali o toj mogućnosti i posle izbora, iako vi po izbornom rezultatu niste trebali ničiju podršku da bi formirali Vladu, je bio upravo taj što smo verovali da sa tim ljudima ne može da se ostvare sve ove ideje i želje koje ste danas predložili nama, a koje su čuli svi građani Srbije.Ali, i pored te odluke, manjak i budžetski deficit do 2012. godine nije bio onoliki koliki je danas. Jedan od razloga i glavni razlog za to jeste zato što do 2011. godine, odnosno do kraja mandata gospodina Mirka Cvetkovića, u poslednjoj godini, 2011. godini, direktnih stranih investicija bilo je dve milijarde evra, a u prethodne dve godine, koliko ste vi, odnosno sada neki članovi vaše Vlade vodili ovu Vladu, direktne strane investicije bile su manje od milijardu. Bez tih investicija naravno da je budžetski deficit i naravno da sada, bez rebalansa, kako ste sami rekli, postoji opasnost da on u ovoj godini dođe do 8% i zato ste najavili taj rebalans u narednih, čini mi se, mesec dana.Mi dana.Mi smo vas upozoravali kada je budžet donošen krajem prošle godine da on nije realan i da će upravo dovesti do toga, budžetskog deficita i do problema u funkcionisanju industrije.Puno puta ste govorili kako ćete prekinuti sa praksom feudalizacije ministarstava, javnih preduzeća i kao jednu od mera kojom će to biti sprečeno naveli ste da će Ministarstvo privrede, odnosno ministar privrede sada kontrolisati rad svih javnih preduzeća.Mi smo prethodnih dana u diskusiji koju smo ovde vodili povodom Zakona o ministarstvima kritikovali to rešenje. Naravno da je potrebna jača kontrola rada javnih preduzeća, ali ne verujemo da jedna osoba može to na najkvalitetniji način da uradi. Bojim se da će se stvoriti jedno usko grlo koje će ona javna preduzeća koja danas dobro rade dovesti do problema.Ima nekoliko stvari o kojima niste rekli ništa, a mi mislimo da su vrlo važne i da bez rešavanja tih problema ne možemo imati ni uspešno zdravo društvo kako svi želimo.Prva stvar je reforma političkog sistema. Ona možda vama na prvi pogled ne deluje kao veliki problem, ali mislim da je upravo tu problem feudalizacije i odnosa političara prema državi, prema javnim preduzećima, onakav kakav je bio poslednjih decenija i da bi se to promenilo naše mišljenje je da moramo da izmenimo politički sistem, da moramo da izmenimo izborne zakone, da moramo da uvedemo veću odgovornost političara jer, složićete se, vi ste vodili vašu listu, gospodin Dačić svoju listu, gospodin Boris Tadić našu listu i Dragan Đilas je vodio listu DS i najveći broj glasova je dobijen na osnovu ličnog poverenja koje su građani imali prema vama, vama četvorici. Svi mi drugi smo se negde sakrili iza i imamo mnogo manju odgovornost. Mislim da zbog manjka te odgovornosti ne možemo da damo svoj doprinos na pravi način i dešavaju se greške.Druga izuzetno važna stvar, ništa konkretno nismo čuli o tome, možda ako budu donošeni pojedini zakoni, a to je reindustrijalizacija Srbije. Mislim da je potrebno ulagati. Ako će ova ulaganja kroz taj investicioni fond, mislim da pre svega treba u industriju ulagati. Mislim da je to problem i Evrope. Evropa je pala na nekih 12% stvaranja nacionalnog dohotka iz industrije, a i sama Evropska komisija je postavila cilj da do 2020. godine 20% BDP u EU se stvara iz industrije, znači iz proizvodnje nekih dobara. dobara. U svetu je to išlo tako da se sva proizvodnja iselila u Kinu i daleku Aziju i naravno da je to kroz određeno vreme dalo problem.Još jedan problem, to je detabloidizacija našeg društva. Nažalost, mi smo svedoci da su praktično tabloidi bez bilo kakve kontrole, da mogu da sude, da osuđuju, zatvaraju koga god hoće. Služe se dezinformacija bez ikakve odgovornosti i mislim da je veliki zadatak starog ministra kulture i informisanja da sprovede ono što ste vi najavili, a to je donošenje zakona iz oblasti medijske sfere u najkraćem najkraćem mogućem roku.Na kraju, vi ste izlaganje završili da sve ovo radite zato što volite Srbiju i da verujete da svi oni koji vas podržavaju će iz te ljubavi dati svoj maksimum. Ja želim da vam kažem da i mi koji smo u opoziciji takođe volimo Srbiju i nemojte da imate sumnju u to. Ono što mi radimo nije protiv Srbije, nije ni protiv vas. Upravo je naša želja da nam svima bude bolje, samo što put kojim ćemo doći do tog boljeg života vidimo različito.Mi ćemo, naravno, glasati protiv. Bićemo tu na sve ove zakone koje ste samo naveli da ćemo u ovih sto dana, do kraja godine i u naredne tri godine imati na dnevnom redu. Kada budemo videli konkretna rešenja, govorićemo o njima. Negde ćemo se slagati, negde se nećemo slagati, ali želim da verujem da će jedna rečenica Ive Andrića, koja mi je poslednjih dana u glavi, prestati da opisuje stanje u Srbiji. Ivo Andrić je rekao: „Zaraziti nekog čekanjem je najsigurniji način vladanja nad njim“. Želim da danas prestanemo da čekamo, da je čekanju došao kraj i da ćemo krenuti da radimo. Hvala.

da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Takođe i tačka 101. stav 1. kojom se povređuje dostojanstvo Narodne skupštine. Na posletku i član 104. stav 2. stav 2. jer smo implicitno prepoznali pominjanje naše poslaničke grupe.Naime, mislim da svi danas okupljeni u Skupštini treba da budemo svesni značaja ovog trenutka i značaja posla koji je pred nama, premda je i svečan trenutak. Dakle, reč je o formiranju Vlade Srbije.Danas jeste nedelja, ali danas nije nikakav pijačni dan na kome se trguje i na kome se reklamira svoja politička prošlost ili plasira svoje nezadovoljstvo zbog izgubljenih izbora.Molila izbora.Molila bih zaista da se u ovom danu koncentrišemo na ono što jeste ključna tema, a to je ekspoze mandatara za sastav nove Vlade Republike Srbije. Reč je o državnom pitanju, a ne o lečenju nečijih političkih kompleksa, tako da vas molim da se fokusiramo na ono što jeste tema i što jeste zadatak pred očima svih građana Republike Srbije.Zaista

da vodi i da kreira politiku i jednostavno mislimo da nije vreme za ovakvu vrstu pisanja naknadnih političkih memoara.

Poštovane narodne poslanice i narodni poslanici, budući predsedniče Vlade, dame i gospodo ministri, u svom govoru ću se osvrnuti na ono što je danas govorio budući premijer, ali i na sve ono što se govorilo i poslednjih meseci, da ne kažem i godina, u ovoj zemlji.Jedno od rečenica je bila da će ovo biti zaista Vlada kakvu Srbija nikada nije imala. Danas kada pogledam ovu Vladu moram da kažem da je ovo zaista Vlada kakvu Srbija nikad nije imala. Istina, ovo nije nova Vlada, ovo je u stvari, drugi put rekonstruisana ista Vlada koju smo dobili u julu mesecu pre dve godine, jer u njoj sede predstavnici istih stranaka, sedi dosta i ministara koji su sedeli u prošloj Vladi i imamo neke nove ljude koji su se tu pojavili.Dozvolite mi da iznesem svoje mišljenje da ovo neće biti poslednja rekonstrukcija ove Vlade i da će već u sledećih 12 meseci biti i nove rekonstrukcije, da će neki koji su danas srećni zbog toga što su ušli u Vladu ili ostali sačuvali, što bi narod rekao, živu glavu i iz nje izaći, a neki koji su napravljeni zbog toga da bi bili u Vladi sa te rezervne klupe utrčati na teren.Iste stranke su činile Vladu. Postavlja se pitanje – što smo onda imali izbore u Srbiji? Slušao sam više puta tadašnjeg premijera koji je govorio da je spreman da ustupi svoje mesto predsednika Vlade, da ne postoje problemi. Mi smo nekoliko meseci izgubili u ovoj zemlji na izbore, nekoliko milijardi potrošili na to da bismo dobili ono što smo mogli dobiti i pre nekoliko meseci, još jednu rekonstrukciju.Istina, u međuvremenu je deo opozicije nestao iz ovog parlamenta, neki su pretekli, kao što vidite. Videćemo kako će dalje izgledati, ali siguran sam da to nije bio glavni motiv da se ovi izbori u Srbiji održe.Pre nego što pređem na konkretna i kadrovska rešenja i programska o kojima se danas govorilo, moram da vas podsetim na jednu stvar. Već 10 dana čitamo u medijima kako je ovo Vlada koja će biti strašno uspešna i zbog toga što ima najmanji broj ministara u istoriji, maltene. Podsetiću vas da je Vlada gospodina Mirka Cvetkovića, koja je od vaše strane ocenjena kao najneuspešnija, imala jednoministarstvo više i to je Ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Logično, danas kada Kosovo i Metohija

se tiče te iste Vlade koju ste smatrali najneuspešnijom, već sam objasnio da to nije. Važnije je ko su ljudi koji su unutra, nego broj ministara i broj ministarstava. Važnije je šta će oni da rade, važnije je šta oni Srbiji danas nude.Vratimo se malo kadrovskim rešenjima. O novim ministrima nije red da govorimo. Ljudi zaslužuju šansu. Prvi put su ovde i videćemo u narednom periodu, možda je 100 dana čak i malo da bi oni mogli da pokažu koliko mogu i šta mogu. Ono što je sigurno problem za ovu Vladu je činjenica da u ovoj Vladi ne sede ljudi koji su se bavili realnom privredom, ne sede ljudi koji imaju iskustva iz privrede, koji znaju šta je to kada radite i vodite neku firmu, kada treba nešto da naplatite, to kasni, a vi treba da isplatite plate zaposlenima, da isplatite poreze i doprinose državi. To je velika mana. Osim gospodina Gašića koji ima iskustva u privredi, ima iskustva u stečajevima, to će biti vrlo korisno u ovoj Vladi, s obzirom na to da očigledno za ove ekonomske mere dosta će stečajeva u Srbiji biti.Ne želim da govorim o kvalifikacijama bilo koga, za bilo koje mesto, pa ni gospodina Gašića, ali moram da kažem da je on treći ministar odbrane koga mi dobijamo u samo 22 meseca, da je to izuzetno važna funkcija i sam gospodin Vučić je bio na toj funkciji, pa je bio gospodin Rodić, pa evo sada imamo i trećeg ministra odbrane.O

ove DS o reformi pravosuđa, ali znamo i stav da se tu stvari nisu pomerile na bolje. To smo mogli čuti iz ono malo medija koji nešto još i objave, u raspravi između članice Vrhovnog kasacionog suda i gospodina Selakovića.Smatramo, tvrdimo i stojimo iza toga i stajaćemo i dalje, dok se ne uverimo u suprotno, da postoje i dalje zloupotrebe i tužilaštva i zloupotrebe i procesi i svega ostalog, što najviše pogađa ljude koji su članovi DS i ljude koji su bili moji najbliži saradnici u poslu koji sam radio prethodnih godina.Mi danas u ovoj Vladi imamo jednu za mene zaista začuđujuću činjenicu, da su dva ministra zamenili pozicije u Vladi. Nije neuobičajeno u svetu da neko ko je radio jednu oblast po prirodi stvari pokriva drugu oblast, ali je zaista neuobičajeno da se ministri menjaju, kao što se menjaju sličice na Terazijama, pa jedan Mesi za Neimara, jedan Neimara za Mesija. To se obično ne radi.Gospođa Mihajlović u svojoj biografiji ima stručnost i ona se vidi za oblast koju je vodila. To što se mi sa mnogim merama nismo slagali i kritikovali, ne možemo da kažemo da nema CV za posao za koji je bila postavljena. Danas ona iz energetike prelazi u saobraćaj i infrastrukturu. Gospodin Antić je zajedno sa mnom u Beogradu radio mnoge infrastrukturne projekte i to ga i kvalifikuje za poziciju ministra infrastrukture i saobraćaja. Danas on prelazi u Ministarstvo energetike i rudarstva.Ako ovi ljudi nisu dobro radili svoj posao, onda više nisu mogli da sede u Vladi. Ako su ga dobro radili, treba da nastave da ga rade kao i do sad.Danas se u Srbiji priča o tome, pitanje je samo ko ima hrabrosti da kaže da su na jedno ovakvo rešenje imale uticaj neke velike svetske sile koje su tako nešto tražile. Ne mogu to da tvrdim jer nemam dokaza za to, ali je zaista začuđujuće da se do ovakvih kadrovskih rešenja dolazi.Što se tiče ekonomije kojoj je mandatar posvetio najviše vremena, apsolutno opravdano, o ekonomiji pričamo već dve godine kao o najvažnijoj temi, a bilo je važnijih tema, ali da se ne vraćamo više u prošlost, na taj način. Ministar finansija ostaje gospodin Lazar Krstić, za koga smo iz tih istih tabloida koji o onima koji nisu u Vladi i bliski vladajućoj stranci pišu na drugi način nego o onima koji to jesu, da je on bio najveći finansijski stručnjak maltene u svetu pre samo osam meseci, dao niz predloga i mera, da bismo mi danas na osnovu svih tih predloga i mera došli do katastrofalnih ekonomskih pokazatelja u Srbiji.Daću Srbiji.Daću vam samo budžetske rezultate u martu – 10% je niži prihod u budžetu Republike Srbije u martu ove godine nego u martu prošle godine. Budžetski deficit je 72 milijarde, 40% od planiranog na godišnjem nivou. Prihod od PDV-a u martu 18% niži nego u martu 2013. godine. To su činjenice, to nisu podaci koje sam ovde izmislio. Zaposlenost u januaru je bila niža za 1,4% u odnosu na januar prošle godine. Prvi put u istoriji ove zemlje imamo manji broj zaposlenih nego penzionera. To su činjenice.Moram da kažem da podržavam stav buduće premijera da se ne smanjuju penzije, iako je u ovakvoj ekonomskoj situaciji teško naši rešenje za taj problem, jer te penzije su inače male, taj deo populacije teško živi, a još teže žive njihova deca koja nemaju posao. Tačna je rečenica premijera da od penzije u Srbiji žive ne samo penzioneri, nego i njihova deca koja nemaju posao. To je apsolutno tačno i sa te strane puna podrška odluci da ne dođe do smanjenja penzija.Javni dug ove zemlje je uvećan za šest milijardi za ovih osamnaest meseci. Ne želim da branim ni prethodne vlade. Neke moje kolege su to činile, pa da ne gubimo ovo malo vremena što imamo, ali te prethodne vlade nisu isplaćivale iz kredita socijalna davanja. Kada shvatite da je 60 milijardi povećan dug, shvatite da u ovih godinu i po dana se dešavalo to o čemu je budući premijer govorio.Ekonomija kojoj ću se vratiti nije najveći, nije jedini, ali jeste veliki problem. Treba da pogledamo realno kako izgleda Srbija u kojoj danas živimo.Pitali su me u nekom intervju – ko je kriv za naše stanje, Vučić, Dačić, Đilas? Rekao sam sva trojica, baš tim redom, jer takva je

kako izgleda Srbija u kojoj živimo, u kojoj je agresija ogromna? Ko je kriv za tu agresiju? Da li je te agresije bilo pre nekoliko godina kada je DS bila na vlasti? Da li danas na ulicama Beograda, Novog Sada, Niša imate proteste ljudi zbog ubistava koja se dešavaju i da li ste ih imali pre? Da li je tačan podatak da je povećan broj ubistava u odnosu na nekoliko godina ranije? Da li je tačan podatak da je povećano nasilje u porodici? Da li je tačan podatak da je, na žalost, droga i sve to što se prodaje našoj deci danas jeftinije nego ikada?To su pitanja koja zahtevaju odgovor. Naravno, nemam konkretne podatke, jer nemam pristup tome. Mogu samo da čitam i da slušam od ljudi koji se oko mene kreću ili pročitaju negde nešto, ali to je na žalost realnost. Stepen nasilja je ogroman. Toga smo svi svesni.Bilo bi dobro kada bi ljudi kada govore, kada stranke izdaju saopštenja,

Što mislite, dame i gospodo, da više volite Srbiju od nas? Rekao je to malo pre kolega Đurišić. I mi isto volimo Srbiju. Verujem da i gospodin Vučić voli Srbiju i da želi najbolje Srbiji. Zašto onda imate reči koje nisu primerene? Zašto onda presuđujete pre bilo koga? Zašto onda huškate ljude na one koji drugačije misle?Kada bi mi u ovom domu imali drugačiji rečnik, kada bi svaka naša rasprava, barem do ovog dela, izgledala svaki dan kao do ovog dela danas, mislim da bi u Srbiji bilo bolje. Mislim da se sigurno budući premijer neće složiti sa mnom za mnoge stvari koje sam ovde rekao i da on ima drugačije stavove, što je čovek izneo ovde, ali to ne znači da je neophodna lična mržnja, lični napadi da se shvati da neko nekoga napada. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Većina ima pravo da donosi odluke, ali to ne znači da manjina sigurno nije u pravu. To treba svi da prihvatimo i da se učimo, prihvatajući da nekada u Srbiji, kada su neke druge stranke bile na vlasti, takođe nije bilo razumevanja za tu činjenicu o kojoj sam sada govorio, ali ja se toga držim i držaću se i dalje.Živimo

su iste kao i kvalifikacije koje stižu iz najveće stranke danas. Mislim da treba da se zapitamo oko toga i mislim da treba da se ograde oni na koje se taj čovek poziva, jer u svakom slučaju, ne mislim da delim bilo koju vrednost za koju bilo ko ko u ovoj sali danas sedi, bez obzira iz koje stranke, zaista deli. Dajte da sprečimo da ti ljudi šalju poruke. Dajte da se ministar informisanja i kulture meša u svoj posao. Dajte, gospodine Tasovac, imate pravo i dužnost da kada se neke novine ugase, sutradan pokrene ponovo pod istim imenom, da ne bi objavili presudu da su lagali o mnogima od nas, da pokrenete postupak protiv njih, da sprečite takve stvari, da svako odgovara za reč koju iznese,

treba prodati. To nije sporno, ali EPS i neka strateška preduzeća apsolutno ne. Ako dođe manjinski vlasnik i dovede svoj menadžment, šta je sporno da dovedemo mi svoj menadžment? Napravite uslove u preduzećima, da imaju plate takve kakve će im dati taj koji bude sutra manjinski ili većinski vlasnik. I u „Telekomu“, i svuda dobićete najkvalitetnije menadžere. Pustite ih da rade, dajte im bonuse. Uradite to. Ako ta preduzeća prodate, svaki novi vlasnik tog preduzeća gledaće da napravi profit, kao što ga pravi NIS ili kao što ga pravi neko drugi. To znači otpuštanje ljudi. Kada to sve uradite, dobićete veliki broj ljudi koji su otpušteni.Za ova druga preduzeća u restrukturiranju, i tu pokušajte da dovedete prave menadžere, ali ne možete za 100.000 dinara. Nećete dobiti. Taj koji bude vodio EPS sutra, ako uđe neki strateški partner, neće imati tu platu. To možemo sve sami da uradimo, ne rasprodajući u ovom trenutku ono što je naše. Izlazak na berzu

Toga smo svi svesni. To će se i dalje dešavati. Naivno je verovati da oni ljudi koji ostanu bez posla u javnom sektoru, a svaki novi vlasnik će zadržati najkvalitetnije, to je logično, da će oni naći posao u privatnom sektoru. To se neće desiti. Povećaće se broj nezaposlenih, kao što se povećava stalno. Ceo svet moraće da razmišlja o onome o čemu ja sada govorim zato što jednostavno nema dovoljno posla za sve, da li će se smanjivati radna nedelja da bi se napravilo mesta za neke druge. To su sve pitanja o kojima će drugi da pričaju, a ne samo mi u ovom parlamentu. To su stvari od kojih ne možete da bežite.Privatizacija je stvar koja je ocenjena i ovako i onako. Bilo je dobrih privatizacija preduzeća, bilo je loših privatizacija preduzeća. Toga smo svi svesni, ali ovaj način, kako se danas ovde govori, govori o privatizaciji države. To je nešto što zaista ne treba da bude slučaj u Srbiji. Meni je drago da ste odbili predloge vaših ministara oko penzija, ali je onda pitanje – zašto u Vladi imate ministre koji imaju drugačiji koncept i pristup tom problemu? Mislim da je logičnije da imate savetnike koji će vam dati neki savet, a vi ga prihvatite ili ne, a ministre pustite da rade posao kako znaju. Moram da priznam, na svu sreću, ovde ih niste pustili i to je dobro.

i omogućiti da rade svoj posao. Ako ćemo već ići na to da se smanjuju plate, čujem da će se ukinuti solidarni porez, što je dobro, nije ga trebalo ni uvoditi, onda

Mislim da to nije dobar koncept. Biramo najbolje ljude, pošteno ih platimo. Moramo u administraciji, u javnim preduzećima koja prave 50% BDP da imamo najkvalitetnije i zato moraju da imaju prave plate, jer neće doći da rade kod nas. Neće, biće nekih pojedinaca, ali neće biti pravilo. Tamo treba tim da se napravi, a ne jedan čovek. To su sve stvari koje su bitne. Uložite u obrazovanje, potpuno se slažem sa vama.Obrazovanje je najbrži način za izlazak zemlje iz siromaštva i iz krize. Otvorite univerzitete po Srbiji. Dajte tim mladim ljudima koji žele da studiraju sutra u Užicu, Kruševcu, tamo da napravimo fakultet, stipendiju na nivou dvadeset i nešto hiljada dinara. Dobićete hiljade mladih ljudi koji tamo žive i kao da imaju platu i troše ih tu. Kad dobiju još malo od roditelja dobićete odjednom hiljade, nazovi zaposlenih, troše novac tu. Kad oni tu troše novac onda oni koji tu žive nešto rade mogu to i da prodaju. Onda pokrećete celu priču.Slažem se da je građevina mnogo važna. Ona diže Srbiju. To ko ne zna, ja zaista ne znam, svi to treba da znamo. Tako se i mnogo toga gradilo pa se i izgradilo. Danas su stvari lošije, ali treba prestati sa praksom uzimanja kredita od nekih država koje nas onda uslovljavaju da onda njihova firma bez tendera dobije posao. Mislim da se ta praksa nije pokazala kao dobra i od nje treba odustati. Treba da stipendiramo i decu u osnovnim školama, tamo gde nemaju dovoljno, da budu dobri đaci.Mere deset pa za sedam da se ne plate porezi nije dovoljno. Ta mala i srednja preduzeća imaju u proseku tri zaposlena u Srbiji. Mora još mnogo toga da se uradi da bi se stvari promenile. Mora da se pokrene privreda, mora da se izađe iz ovog ciklusa gašenja. gašenja. Možda to neko ne shvata, možda neko shvata, mi se gasimo. Mora da se napravi preokret i mora država da bude ta koja će investirati. Ne državni internacionalizam, nego državne investicije, jer to da će se sad sjatiti strani investitori u Srbiju to se neće desiti. to se neće desiti. Šanse devedesetim godinama je ogromna. Ja ne želim da se vraćam na priču ko je za to kriv. Gotovo, prošlo je.Za kraj, očekujem od vas, pošto ste rekli prvo će da bude 2014. pa 2016.

ima mandatar Aleksandar Vučić. Izvolite. svima dogovorim na primedbe koje smo imali i da se zahvalim onima koji su podržali.Ponavljam, po prvi put program i plan rada nove Vlade, želim da odgovorim onima koji su pričali o ugroženim manjinskim pravima, a pozivali se na slučajeve o kojima nadležni državni organi ne znaju ništa, da se o tome ne govori ni u parlamentu, već se govori na nekim drugim mestima, a na tim mestima takve informacije nadležni državni organi nemaju.Nije istina da ova Vlada želi da diskredituje bilo koji bošnjački zahtev. U svakom slučaju ćemo o Bošnjacima, kao i o Srbima, kao i o Mađarima, kao i o svim drugim građanima Srbije brinuti na jednak način. Molim Bošnjake da svuda gde žive u Srbiji, i u Pazaru, Tutinu, Sjenici, Prijepolju, Priboju, Varoši i u svim drugim mestima da pokažu samo malo strpljenja i da vide da li će imati veću brigu Vlade ili ne.Oko ne.Oko rečenice – birajte vi Bošnjaci koga hoćete, mi ćemo izabrati predstavnika, samo je jedan razlog bio zašto nisam razgovarao sa predstavnicima i ove bošnjačke liste, a to su upravo te najteže optužbe na čoveka koji je bio sa nama u koaliciji, koje nijednim argumentom i nijednim dokazom nisu bile potkrepljene. Ako je moguće da tako teške optužbe iznosite, toliko teške optužbe, a da za to ne postoji nijedan dokaz, nijedan postupak, bilo kakav postupak, onda to govori nešto i o nečijoj odgovornosti.Neke od ideja ćemo prihvatiti, gospodina Markovića i gospodina Krkobabića. Što se tiče Investicionog fonda žao mi je što gospodin Krkobabić nije ovde, neće država ni dinara dati. To su privatni privatni investicioni fondovi i zato ćemo doneti posebne zakonske i podzakonske akte kojima ćemo regulisati celu oblast. To će biti njihov novac kao što je u mnogim zemljama već urađeno.Želim da se zahvalim i gospodinu Mijatoviću, posebno na onome gde je rekao – samog sebe pobediti najlepša je stvar. Neretko i najteža. Želim oko pitanja penzija da kažem jednu stvar i oko izbora gospodina Krstića i Kori Udovički, koji se samnom ne slažu, da vam otvoreno kažem. Upravu su, nisam ja upravu. Ovo je naš pokušaj da po svaku cenu pokušamo da velikim preokretom, kako je o tome govorio gospodin Đilas, napravimo nešto u narednih šest meseci, pa da onda stanemo i ponovo analiziramo naše javne finansije.Želim vama gospodine Đurišiću, uz najveće poštovanje, jer sam želeo bez obzira na izborni rezultat i to nikada nisam krio, bar dvoje vaših ljudi, jednog kojeg izuzetno cenim u Vladi koju vodim. Vidite, nije mi teško da to kažem i da prevaziđem te nekakve stranačke okvire i stranačke rovove.Žao mi je što ste imali neke drugačije ideje i niste želeli da sarađujete sa onima sa kojima ste, kako ste nam govorili, uspešno sarađivali.

I oko zaduženja Srbije i oko martovskih prihoda. Trebalo je samo da pitate. Dobili biste punu informaciju. Uopšte ne želim da kažem da je to zlonamerno.Naime, dinamika prihoda u martu je, ako se ne varam Lazare, je bolja nego što ide u dogovoru i dinamici sa MMF-om, četiri milijarde više. Inače je manje zato što smo dali za povraćaj sredstava rokove koji su došli u martu, a ne u drugim mesecima kao što smo činili prethodnih godina. Samo je to upitanju da znate. U aprilu ponovo očekujemo povećanje za neke dve milijarde, ali svakako u granicama očekivanog. Za nas je neočekivano da je bilo četiri milijarde više od onoga što smo napravili.Što se tiče dugova, želim da vas obavestim

da biste znali, sada rastu mnogo više i u narednom periodu će nam sve rasti zato što dospevaju kamate i krediti i garancije koje ste davali, koje se nisu videle, koje su ispod linije, za „Srbijagas“ i za mnoga druga preduzeća za koja ste davali, a mi danas moramo da otplaćujemo.Dakle, nama je najveći problem koji je nastao strukturalni problem sa kojim se danas suočavamo. Zahvalan sam gospodinu Tadiću što je on to priznao i rekao. Mi nemamo strukturalni problem, danas imamo čistije finansije nego što smo ih imali pre dve ili tri godine. Taj posao gospodin Krstić odlično radi i zato je u Vladi.Imamo mnogo čistije finansije, pitajte bilo kojeg međunarodnog stručnjaka. Pitajte ljude iz Fiskalnog saveta koji su danas rekli da je ovaj paket reformi najbolji koji je Srbija mogla da predloži. Svi stručni ljudi u Srbiji će vam to reći. Svi stručni ljudi.Poštujem

jer su nam kamate sve veće, jer ste uzimali kredite od 7,5% do 7,7% na pet godina, kratkoročne, najgore moguće, a kritikujete kredite od 2% na 10 godina koje smo uzimali. U tome se razlikujemo i to su stvari koje ljudi u Srbiji moraju da znaju.Rekli

Biće nova Vlada i sledeći put ako budemo formirali, SNS ili SPS ili ne znam koja politička stranka. Ovde je samo šest istih ministara od pre dve godine.Kažete – najmanja Vlada, nije najmanja Vlada, ima samo jedno ministarstvo manje. Naravno kada je socijalnih sfera uvek isto u društvu. Jedno ministarstvo, ali šest ministara manje gospodine Đilase. Zato što nismo postavljali ljude koji nemaju resore da bismo zadovoljavali njihove političke potrebe. Nema nijednog potpredsednika koji nema resor u ovoj Vladi.

kažete?Kosovo i Metohija jeste deo Srbije. Inače to oko Kosova i Metohije i tih razgovora i onoga što je Ustavni sud ocenjivao neustavnim i onoga što izaziva najveće nezadovoljstvo naroda na Kosovu i Metohiji, čini mi se da su radili ljudi iz vaše stranke. To gospodin Vulin zna bolje, ali sam potpuno siguran da su to počeli i radili. To na pregovorima je radio čovek koji sedi pored vas, gospodine Đilas, Borko Stefanović. Ja se ne plašim da vam to u lice kažem. Kako građani Kosova i Metohije sude o vašem i o našem radu govori da ste vi na Kosovu dobili nekoliko glasova, a mi 51% glasova. Mislim da oni to

Govorili ste o ubistvima i drogi. Citirali ste mene od pre nekoliko meseci. Tačno, ja sam se pitao pre pet meseci - kako je moguće da nam je droga najjeftinija. Moram da pohvalim naše službe i našu policiju, droga je danas značajno skuplja. To se promenilo u poslednja dva meseca posle više akcija koje smo imali i nažalost to se promenilo tek u poslednja dva meseca. Neću reći da tu niste u pravu. Samo se to eto promenilo u poslednja dva meseca i danas je gotovo dvostruko skuplja nego što je bila ranije.Oni sada imaju jedan drugi problem. Ti narkodileri su povezani uvek sa ljudima iz državnog aparata, inače ne bi imali nikakvu moć. To znamo i to je uvek tako i bilo. Znači, postoje neki ljudi koji rade za njih, koji ih obaveštavaju. Neverovatne su stvari da postoje neki, koje svi poznajemo, da im 10 puta upadamo u kuću i da ih 10 puta ne pronađemo u kući, 10 puta. To znači da imamo problem i zato ćemo da čistimo to u našim službama i u MUP-u. Ali, znate tim ljudima Ali, znate tim ljudima niko u kuće i njihove, kako oni to nazivaju štekove, niko pre toga nije upadao decenijama. Oni su bili mali gospodari. Danas ni onaj Vavić, ni ovi novobeogradski iz mog bloka 45 više ništa ne drže po svojim stanovima i kućama. Zato se više i oni koji nose, kada im nađemo, kako se zove ovaj klub u Beogradu… Jedno veče upala policija, ni jednog gosta nije našla bez droge. Ni jednog. Ni jednog. Ali, znate koji je trik? Samo su dvojica optuženi. Ona vagica je nađena kod vlasnika tog kluba, kafea, ne znam kako se zove. Šta nam je problem u tome? Strašan nam je problem u tome što oni sada nose manje količine i govore da im je to za ličnu upotrebu.Ali, razumem vašu brigu i ja razumem brigu svakog građanina ove zemlje i želim da vam kažem da po tom pitanju preduzimamo

vam rekao što se ovih finansijskih pozicija tiče sada imamo 1,1 milijardu keš poziciju. Dakle, neuporedivo bolje stanje nego što smo imali pre dve godine. Ali loše, užasno loše stanje, nije sporno. Užasno loše, zato ove mere i govorimo da treba da preduzmemo.Što se tiče policije u Nišu, tačno je da četiri ili pet godina nismo imali načelnika. Postavili smo načelnika i vidite da se velike promene dogodile. I dalje ima problema. I dalje ima baš u Nišu onih koji sarađuju sa narkodilerima i onih koji ih obaveštavaju o akcijama koje idu, pa im kažu, javljaju im kada počinje grmljvina sa jasnom asocijacijom na akciju „Grom“ itd, i to, tačno vreme, mesta i sve drugo. To naši ljudi treba da znaju. To ne sme da bude tajna. Jedan je priveden od tih policajaca. Ustanovljavamo i gledamo kako i na koji način će to da se radi sa drugima.Što se tiče poseta parlamentu, ne poseta, već učešća u radu parlamenta, mislim da smo u prethodnom periodu, posebno gospodin Dačić, ali i svi ostali, napravili jednu drugačiju praksu i neuporedivo češće od svih ostali boravili u parlamentu i odgovarali na pitanje. Mislim da nikada to nije bila baš takva praksa u našim institucijama.Rekli ste u vezi Kristijana Golubovića, čoveka nikada nisam video, ali sam video jednu političku nameru nekih da ga pripišu nekome od nas, a taj čovek je, kako govorite o tome, u ovom sistemu i pod ovom vlašću dobio 14 godina robije za nekoliko grama heroina zato što je višestruki povratnik i razume se da je odluka sudije u skladu sa zakonom. Ali je sada dobio 14 godina robije. Nije to dobio pre dve ili tri ili četiri godine.Još jedna stvar za koju ste suštinski u pravu, iako ne u brojkama, meni to nije teško da kažem, to je oko nasilja i agresije na ulicama. To jeste naš veliki problem. Ali nam u tome kao državi niko ne pomaže. Svi nam odmažu. Ja vas pozivam da nam pomognete u tome. Reći ću vam šta tražim i šta tražim od medija, a to ne možete da dobijete zato što svi samo čekaju da kažu nešto loše o nama kao državi.

nadležni državni organi dobro obavljaju svoj posao juče. Nije bilo gotovo nijednog incidenta. Niko nije stradao.Naveo sam vam šest ili devet pištolja, nemojte me držati za reč, i duplo više replika pištolja. Jedno je pronađeno u zvaničnim službenim prostorijama u toaletu. Trebalo je kroz mali prozor toaleta da to bude dostavljeno i bude upotrebljeno. Naravno, policija je to saznala svojim metodama i praćenjem i prisluškivanjem lica iz kriminogene sredine. Da li imate neku novinu koja je danas rekla da je policija dobro obavila svoj posao? Ne, napad na policiju. Nečuveno, pitali ste nekoga iz Zvezde

Najveći broj rešenih. Ono što neko počini krivično delo, nikada se brže i više nisu rešavala takva teška krivična dela. O procentu govorim. Ali je problem što

Šta smo mogli još da uradimo? Ubica je odmah uhapšen. Ubica je odmah procesuiran. Razumem gnev ljudi koji ne znaju šta će da rade jer se plaše da njihova deca tako ne stradaju. Ali, država je uradila sve što može. Možda smo mi svi zajedno krivi zato što nismo menjali mentalitet samih ljudi, zato što se nismo drugačije ponašali u medijima i zato što smo, kako vi kažete, suviše širili mržnju i suviše širili agresiju.U ovom smislu posla koji nadležni državni organi reaguju obavljamo ga bolje nego ikada i brojevi to nedvosmisleno potvrđuju.Oko menadžera i plata. Saglasni smo i nadamo se da ćete podržati naš zakonski predlog kada se u Narodnoj skupštini bude pojavio sa tim i bonusima zato što mislimo da je potrebno da se pronađu najbolji mogući menadžeri za naša javna preduzeća.Takođe, oko velikih svetskih sila mislim da ste se vi šalili. Mislim da ste se šalili zato što dobro znate da sa mnom niko na takav način ne razgovara, i ovde su i svi ambasadori i dobro znaju da tako sa mnom ne mogu da razgovaraju i nijedan se nikada ne bi usudio da pomisli da mi kaže ko će da bude ministar, a ko neće.Ali, ja sam siguran da je to znao i gospodin Đilas, ali dobro, to je politička utakmica pa je u redu da to i kaže.Govorite o rasprodaji, gospodine Đilas, ja sam rekao, a mislim da i vi mislite da je dobro da u EPS-u imamo manjinskog partnera, ali to znači da je to naša kuća, naša firma, niko ne misli da je da prodajemo većinski paket akcija.Što se tiče „Telekoma“, a kako ste se sada setili da ne treba da se prodaje, a pre tri godine ste ga vi prodavali i prodavali ste ga za 1,2 milijarde, a ja vam sada kažem - mi ćemo danas, kada manje vredi, da dobijemo 1,5 milijardu, pa mi samo objasnite kakva je tu matematika. Ako ima nekog u Srbiji da mi kaže da 1,2 milijarde više od 1,5 milijarde ili da je danas povoljniji trenutak ekonomski ili da „Telekom“ više vredi, ja ću vam reći da to nije moguće. Povoljniji je trenutak zato što je Vlada napravila takvo i međunarodno i političko okruženje i veći integritet i veći uticaj Vlade. Ima još jedna stvar. Mi ćemo da čekamo da se proda Slovenački „Telekom“, nećemo ići pre toga, da bi tek onda udeo, odnosno kupovina srpskog „Telekoma“ imala poseban značaj i, rekao bih, moglo da dovede do dobijanja najviše moguće cene. Ali, samo ne razumem te različite aršine, kako nekad može, a nekad ne može, pa makar i za veće pare.Što se tiče stečaja gospodina Gašića, gospodina Rodića, tačno je, u Ministarstvu odbrane je treći ministar, ali Ministarstvo odbrane dobro, odlično funkcioniše, zdrav, siguran i stabilan sistem. I česte promene i retke promene, niti škode tom sistemu. Taj sistem se usavršava, napreduje i teško da ćete pronaći neki bolji sistem u našoj zemlji od sistema odbrane.Što

vodi saobraćaj, infrastrukturu i građevinarstvo, a energetiku i rudarstvo gospodin Aleksandar Antić. To je moja odluka bila sa kojom se nijedno od njih dvoje nije lako saglasilo. To je bio moj predlog, a sada ću pokušati da vam objasnim zašto. Zato što mogu da navedem noge važne stvari koje je Zorana pre svega uradila, izvinjavam se gospodinu Antiću, kraće je na ovom mestu, od uvođenje socijalnih karti prvi put za struju, gas i toplotnu energiju, svu legislativu za obnovljive izvore, izmenjen Zakon o energetici, mnoge druge stvari, posebno oko korporativizacije EPS u koju sada konačno možemo sada da krenemo, ratifikovanje sporazuma o potpisivanju ugovora i sa Kanađanima, Italijanima itd.Zašto sam ja to predložio? To sam predložio, a siguran sam da biste vi to u svojoj firmi, gospodine Đilas, predložili, a ja sam to predložio zato što mislim da je to najbolje za Srbiju. Mislim da bi bilo dobro. Kao što znate, u okviru saobraćaja i infrastrukture postoji veliki broj preduzeća, od puteva do koridora, do mnogih drugih. Tu su isti ljudi već decenijama, ne deceniju, decenijama. Želeo sam da neko ko ima ogromnu energiju, neko ko ima ogromnu snagu, kakvu mislim da ima Zorana, tu počne da menja stvari kako je krenula da menja stvari i u energetici. Mislim da je u energetici sistem već postavljen i da će gospodin Antić naići, uz mnogo problema, posebno u RTB, posebno u Resavici, ne sa malim problemima u Kolubari i Kostolcu, u Obrenovcu takođe, ali ipak na jedan sistem u kojem postoje legislativni okviri u kojem je moguće danas se drugačije ponašati.Ovde je potreban, oprostiće mi Zorana što ću to da kažem, buldožer koji bi mnogo toga doveo u red i zato je to bio moj izbor. Niko me drugi nije ni pitao, niko se sa tim nije ni saglasio, a argument zbog čega su to prihvatili i Saša i Zorana je je bio taj što sam im rekao – da li zaista želite da biram Vladu kakvu hoću i kakva mislim da će najbolje da funkcioniše ili ćete svi da imate fontanu želja i da govorite ko, šta, gde želi da bude?Srđan Verbić je ovde. Ja ga nikada u životu nisam video. Ali ono što mi je on poslao, ministar obrazovanja i prosvete, to je bio izvanredan tekst, to su izvanredne ideje. Onda sam proučio biografiju, proučio sve. Njegove ideje su negde najbliže LDP, tako sam ja to protumačio, nisam o tome sa njim ni pričao, iz njegovih stavova. Šta to mene briga? Šta to mene briga ako su mu ideje za zdravo obrazovanje izvanredne, ako će to da doprinese napretku i reformama Srbije? Nemam nikakav problem. Što? Da nam ne treba možda više članova SNS u školskom odboru negde? Vi znate da me to ne interesuje. To je bio motiv, ja sam to radio. Nije za to kriva Zorana, nije za to kriv Saša, nije za to kriv Srđan, nije za to kriv niko, to sam ja radio. Ja snosim odgovornost za to zato što sam želeo da ti ljudi imaju novu energiju.U ostalom, u Atlanti, u centrali „Koka-kole“, to sam tamo naučio, oni svake godine menjaju 15% svog osoblja, zato što je potrebna nova energija, zato što su potrebne promene. Zato sam vama rekao, za jednu stvar ste u pravu, ali vi to kritikujete, a ja se time hvalim. Da li će biti promena? Biće. Ja vam to unapred kažem. Ne znam kakvih, ali biće sigurno. Zato što ćemo da imamo prolazna vremena, a ne Vladu – živela Vlada, živela naša vozila, živela mašna, tašna i sekretarica, ne moraš da radiš ništa četiri godine. Naravno da će da bude promene.Da ne bih zloupotrebljavao više vreme, neću odgovarati do kraja, na kraju ću se još jedanput obratiti Narodnoj skupštini, želim vama da kažem – dobrodošli ste u Vladu Srbije uvek, kao gosti, da pitate, da dobijete sve informacije, da dobijete sve precizne podatke, želimo da razgovaramo sa vama, želimo da prihvatimo dobre ideje, sa vama i sa svima, želimo da vam kažemo kako stvari zaista stoje, jer sam siguran da zajedničkim snagama, da zajedničkim naporima, zajedničkim trudom možemo od Srbije da napravimo neuporedivo bolje mesto za život. Hvala vam najlepše. Pravo na repliku, narodni poslanik Zoran Babić, u ime poslaničke grupe. **Zoran Babić** Pravo na repliku na osnovu pominjanja najveće poslaničke grupe i najveće stranke.Za mene i za sve građane Republike Srbije je jasno i prihvatljivo saopštenje SNS. Kako drugačije protumačiti izjavu, iskaz nama ne trebaju izbori, šta će nam izbori, šta će nam izborna volja, bežimo od izborne volje? Kako drugačije protumačiti nego – manjak poštovanja, manjak ljubavi i bežanje od građana Srbije. od građana Srbije. Za SNS mišljenje građana Srbije je svetinja. Postavljanje legitimiteta današnjem mandataru i ovoj Vladi Republike Srbije koja će biti izglasana je takođe manjak poštovanja i ljubavi prema tim građanima

loših, loše protumačenih, a da nije iza tih podataka došlo do običnog „izvini“. U ovoj Narodnoj skupštini, lepo ste rekli gospodine Vučiću, da brojevi nedvosmisleno potvrđuju sve. Slušali smo ovde da ne postoji borba protiv kriminala i korupcije i da nijedna optužnica nije potvrđena i da nije podignuta, a onda kada je iz Specijalnog suda za organizovani kriminal došla potvrda da je 180 optužnica podignuto i potvrđeno od onoga ko je te reči izrekao, nije došlo nijedno obično „izvini“.Nije problem i nije sramota u Srbiji biti siromašan, treba biti dostojanstven. Ja sam ponosan, ako je firma doskorašnjeg gradonačelnika Kruševca, u vreme dok je gradonačelnik, a gradonačelnik je dve godine, otišla u stečaj. Nije to dobro, ali se dešava mnogima. Tu je razlika između firme gradonačelnika Kruševca koja je otišla u stečaj i firme nekog drugog gradonačelnika, dok je za vreme gradonačelnikovanja prihodovao 39 milijardi

se tiče gospodina Vučića, mislim da je dobro što ovako razgovaramo, bez obzira što ovo traje samo dva minuta, to su neki argumenti bez teških reči.Vi, gospodine Babiću, kada se javite, vi sve potvrdite suprotno od

i apelujem stalno da držimo taj neki nivo. Čovek se nije složio sa mnom u 80% stvari, ali je govorio na neki način koji svako ko sluša može da prihvati za i protiv.Nemam

Moj govor je imao za cilj da upoznam novu Vladu sa stanjem koje je dole i naveo sam neke činjenice. Nisam ulazio u detalje, ali je premijer u svom izlaganju rekao da za to nema osnova. Ima, postupci koji se vode pred sudom, o tome se radi. Ne bih sada da zamaram, ali ako hoćete da iznesem činjenice, ja sam razgovarao sa nadležnim ministrima i u Cvetkovićevoj Vladi i u ovoj Vladi, i sa vama sam, gospodine Vučiću, započeo tu priču, ali nismo je završili.Prema tome, nije ovo ništa novo. Ako govorimo o Vladi, ja iznosim probleme i skrećem pažnju Vladi na te probleme i govorim i o onim stvarima koje nisu lepe. Ne moramo samo o lepim stvarima da pričamo. Ako glasamo za Vladu i za kandidate Vlade, treba da kažemo šta o njima mislimo. Za sve što kažem i što sam rekao danas postoje činjenice. Možda ću u drugom delu sednice pripremiti činjenice, pa da ih iznesem. Hvala na pažnji.

gospodine budući premijeru, dame i gospodo budući ministri, dame i gospodo narodni poslanici, odmah u prvoj rečenici želim da kažem da će narodni poslanici SVM glasati za izbor Vlade gospodina Vučića. Veoma nam je drago što smo prvi put posle dužeg vremena čuli ekspoze koji je celovit plan i program buduće Vlade Republike Srbije, koji nije samo forma, već je pravi program sa najkonkretnijim merama za sledeće četiri godine. To je jedan od razloga zbog kojeg će naši poslanici danas glasati za izbor nove Vlade Republike Srbije.Drugi razlog se ogleda u tome što smo mi odmah nakon raspisivanja republičkih prevremenih izbora hrabro, iskreno i otvoreno rekli da je naša namera

ali želim da hvalim birače, pošto smo dobili 75.294 glasa, a to je za 10% više nego što smo dobili 2012. godine. Zbog toga želim da se zahvalim svim građanima koji su nam ukazali poverenje i koji su podržali naše namere i naša programska opredeljenja. Mi smo poslanička grupa koja je udvostručila broj poslanika od 2007. godine zahvaljujući poverenju birača građana Republike Srbije i na svim dosadašnjim izborima od 2007. godine smo samostalno nastupali na izborima, jer smo mislili da je to najpoštenije.Smatramo da treba da damo doprinos, koliko je to moguće, izgrađivanju jedne, upotrebiću sintagmu koju je i budući premijer vrlo često izgovarao ovde u Narodnoj skupštini, a i mi smo to prvi put 2012. godine izgovorili, šta više, to je bio naš izborni slogan, a to je – normalna, pristojna Srbija. Želimo na tome da radimo. Želimo da budemo partneri u postizanju tog nimalo jednostavnog cilja. Smatramo da političare napokon u Srbiji treba da krasi hrabrost, iskrenost i otvorenost. Ono što mi možemo ponuditi jeste ozbiljnost i doslednost.Mi smo danas pre podne potpisali koalicioni sporazum sa SNS. Ne zbog toga što nemamo poverenje u naše buduće partnere, nego, znate, mi Mađari smo malo kruti, formalisti, volimo da stavimo na papir zajedničke namere i volimo da to objavimo da bi građani znali zbog čega ćemo mi podržavati ovu Vladu. To nisu funkcije. Želim zbog javnosti da kažem i ovde u parlamentu, a ne samo u nekim izjavama, da mi nismo tražili ni jedno ministarsko mesto, ni jedno potpredsedničko mesto, ne zbog toga što bežimo od odgovornosti, nego zbog toga što smatramo da to nije pošteno kada je jedna stranka dobila natpolovičnu većinu glasova birača Republike Srbije. Ali, imaćemo državne sekretare u onim resorima za koje smo rekli prethodnih nedelja, upravo zbog toga da bismo pokazali i dokazali da želimo da preuzmemo na sebe deo odgovornosti i da želimo da budemo deo tima koji će sprovoditi ovaj program koji smo čuli i koji je prepun nimalo popularnih mera. Mi ćemo preuzeti deo odgovornosti u skladu sa našom veličinom ili u skladu sa merom podrške koju smo dobili od građana na izborima 16. marta.Mi smo i u prethodnim godinama, u prethodne dve godine dobro sarađivali, bez obzira što smo bili jedna opoziciona poslanička grupa. Želeo bih da spomenem samo dve konkretne konkretne stvari, dva zajednička dostignuća.Prvi se odnosi na snižavanje limita kod tzv. sitnih krađa. Mislim da je to značajno za sve građane Republike Srbije. Drugo, programsko opredeljenje koje smo uspeli da realizujemo u prethodnom mandatu jeste donošenje, ovde u Narodnoj skupštini odluke, ili deklaracije tačnije, o osudi akata protiv civilnog mađarskog stanovništva 1944. i 1945. godine. Tu zaslugu treba pripisati SNS sa kojom smo mi zajednički podneli ovaj dokument, ali svakako kod ove teme, pored imena gospodina Vučića, treba svakako spomenuti prethodnog premijera, gospodina Dačića i naravno predsednika Republike, gospodina Nikolića.Ako smo tako uspeli da sarađujemo i ako smo uspeli u prošlom mandatu da realizujemo ove dve krucijalne važne stvari, a bilo ih je još, onda sam ubeđen da ćemo tu saradnju moći još efikasnije i efektivnije da nastavimo kada ćemo biti partneri u zajedničkoj Vladi.Mi smo se vrlo brzo dogovorili prethodnih nedelja. Mi smo bili stranka koja nije stigla na te razgovore, pre svega sa listom funkcija i želja, nego sa listom programskih opredeljenja za koje smo želeli da budu prihvatljivi,

bih prioritete podelio u tri grupe. Prva se odnosi na programske ciljeve koji su zajednički za sve građane Republike Srbije, bez obzira na nacionalnu ili geografsku pripadnost. Tu su pitanja vezana za poljoprivredu, socijalne teme, kapitalne investicije, razvoj infrastrukture, podizanje nivoa usluga u zdravstvu, itd.Druga grupacija se odnosi na specifične manjinske teme. Veoma je značajno što je mandatar rekao i u svom ekspozeu da će među prvim zakonskim predlozima koji će stići u Narodnu skupštinu biti Predlog izmena i dopuna Zakona o nacionalnim savetima, da bi se izbori za nacionalne savete mogli sprovesti u što kraćem vremenskom periodu, zbog jednostavne činjenice što tim veoma značajnim telima manjinske samouprave mandati ističu u julu tekuće godine.Ali je još jednu stvar rekao mandatar i to je isto za nas izuzetno bitno, to su još jedne izmene Zakona o nacionalnim savetima do kraja godine. Da bismo s jedne strane ispoštovali odluku Ustavnog suda koju moramo da poštujemo, bez obzira na naša subjektivna razmišljanja vezano za tu odluku i za neke druge odluke Ustavnog suda Srbije. Srbije. Izmene bi s jedne strane poštovale tu odluku, a sa druge strane ipak omogućile da preformulacijom određenih odredbi. Te izmene ne snižavaju dostignuti nivo manjinskih prava pripadnika nacionalnih manjina, jer bi to bilo u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije.Treća grupacija pitanja se odnosi na Vojvodinu, na položaj AP Vojvodine. Ne želim da govorim o konkretnim temama. Ne želim da govorim o konkretnim programskim opredeljenjima zbog toga što će taj naš dogovor, taj naš sporazum biti dostupan javnosti već sutra. Mislim da svi mi možemo biti ponosni na to da smo postigli sporazum i dogovor u vezi tih programskih opredeljenja.U vezi funkcija, želeo bih da kažem još jednu stvar, pošto je bilo dosta spekulacija, ne baš najdobronamernijih, u vezi javnih preduzeća. Nadam se da niko ozbiljan, da niko u ovoj državi ne misli ozbiljno da će baš SVM biti stranka koja će tražiti direktorska mesta ili mesta u upravnim odborima, u javnim preduzećima. To nikad nismo tražili, nismo ni sada, nećemo ni u budućnosti.Ali, jedna stvar je bitna. Prethodnih 25 godina se skoro ništa nije učinilo, ili barem ta stremljenja nisu dovela do nekih ozbiljnijih rezultata povodom zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina u javnom sektoru. Tu mislim i na sudove i na javna tužilaštva i na policiju i na javna preduzeća, velike javne sisteme.Prema našem Ustavu, pri zapošljavanju u javnom sektoru, treba da se vodi računa o nacionalnoj strukturi i odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina. Mi, jednostavno, želimo postići da, na primer, u Pošti, u „Elektroprivredi Srbije“, na lokalu, rade ljudi sa kojima građani, pripadnici nacionalnih manjina, mogu komunicirati na maternjem jeziku. Mislim da to nije puno, to je u skladu sa našim najvišim pravnim aktom i to ne možemo postići, izuzev ako smo deo sistema i to je razlog zbog kojeg želimo da razmišljamo i o tim javnim preduzećima. Ni jednu funkciju nismo tražili u tim javnim preduzećima, niti nam pada na pamet da to činimo.Mi želimo da damo skroman stručni doprinos poboljšanju atmosfere u Srbiji, realizaciji ovih programskih opredeljenja. Želeo bih da kažem da smo veoma srećni što je budući premijer spomenuo i rokove vezano za postizanje određenih ciljeva iz ekspozea. Tačno znamo koji predlozi, zakoni će stići u narednim mesecima.Mi smo više puta isticali u prethodnim godinama da je Vlada u obavezi da Narodnoj skupštini dostavlja plan zakonodavne aktivnosti. To nikada nije činjeno, a sada smo iz ekspozea saznali barem za sledeći

Te stvari su sitne za državu, ali su izuzetno bitne za građane Republike Srbije, i vezano za poljoprivredu, i vezano za socijalnu zaštitu, i vezano za neke ostale sfere ili teme.To neću sada da spominjem, ali sam siguran da ćemo uspeti u narednom mandatnom periodu da o tim pitanjima ne samo razgovaramo jer smo to već učinili, nego i da rešavamo i te probleme koji su značajni. Na prvi pogled se čini da nisu baš najznačajniji, za Vladu Republike Srbije, ali za građane su i te kako značajne, a zbog toga treba da budu značajne i za Vladu Republike Srbije.Na samom kraju mog izlaganja bih želeo da kažem dve stvari. Prva stvar se odnosi na to da je do sada postojala praksa da nova Vlada iz skupštinske procedure povlači automatski sve predloge zakona prethodne Vlade. Mislim da bi sa tom praksom trebalo prekinuti i da bi Narodna skupština mogla da radi odmah nakon prvomajskih praznika.Najdobronamerniji predlog je da se iz procedure ne povlače barem oni predlozi zakona koji su nesporni, koji su tehničke prirode i oni predlozi zakona koji se odnose na potvrđivanje međunarodnih sporazuma, jer tu treba da postoji kontinuitet. Ako su ti sporazumi prvo parafirani, a nakon toga potpisani. Ako se nalaze u skupštinskoj proceduri, mislim da nema razloga za njihovim povlačenjem iz procedure. Odmah nakon prvomajskih praznika bi Narodna skupština na sledećoj sednici mogla da potvrdi te međunarodne sporazume.Na kraju želim da poželim uspeha svim budućim članovima Vlade Republike Srbije. Želeo bih da istaknem one članove buduće Vlade koji će po nama imati najteži posao. Tu neću spominjati ekonomsku sferu, jer je apsolutno to najkomplikovanije. Želim da poželim uspeha pored premijera i gospođi Kori Udovički. U njen mandat će spadati i manjinska prava, a spremni smo i da pomognemo i budemo konstruktivni. Želim da poželim dobru saradnju sa nama i mnogo uspeha danas još koleginici Snežani Bogosavljević Bošković. Na nas uvek možete računati. I gospodinu Srđanu Verbiću, pošto je za nas prosveta, obrazovanje od izuzetnog značaja i spremni smo na saradnju, sa gospodinom Tasovcem ćemo na pitanjima kulture i informisanja nastaviti saradnju. Gospodine Vučiću, hvala vam na ozbiljnom pristupu i želim puno uspeha novoj Vladi Republike Reč ima narodna poslanica dr Dijana Vukomanović, predsednik poslaničkog kluba Socijalističke partije Srbije. Poštovani predsedavajući, poštovane dame i gospodo, kandidati za predsednika i članove Vlade Republike Srbije, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da danas imamo priliku i da čujemo šta je plan rada buduće Vlade Srbije, a isto tako smo dobili priliku da se upoznamo detaljnije sa vašim biografijama i da vidimo ko će biti, neću samo reći voditi resore, nego i ko će za šta odgovoran.Na početku odmah naglašavam da će Socijalistička partija Srbije glasati i podržati Vladu Srbije, samim tim što naši predstavnici koji su zaista izuzetno kvalitetni ljudi, isto kao i ostali kandidati za članove Vlade Srbije, učestvovati aktivno u toj vladi, nadamo se da će to biti tako i da ćemo glasati za ovaj program koji je izneo mandatar za sastav Vlade gospodin Vučić i za ono što će svaki od naših ljudi raditi u resorima.Naglasila bi da ovo danas, ekspoze koji smo čuli, zaista jedan novi pristup u formiranju Vlade Srbije. Ako se ne varam ovo je 13. po redu Vlada Srbije od 1990. godine. Ja bih je nazvala ne Vladom nacionalnog spasa, nego Vladom nacionalnog jedinstva. Uostalom to su rezultati ubedljivo pokazali. Ovde već u Skupštini je formirana skupštinska većina koja ima dvotrećinsku većinu u Skupštini i mi smo time dobili priznanje za ono što smo radili u protekle dve godine, a nije bilo lako.Sada je istovremeno u Srbiji došlo novo vreme. To nije više referendumsko vreme za izjašnjavanje „za“ ili „protiv“. Dakle, nismo se izjašnjavali samo da li smo za Evropu ili protiv Evrope, da li smo za rešavanje kosovskog pitanja ili odlaganja u nedogled, jer više nemamo vremena.Ja bih rekla da ovako sačinjen koncept nove Vlade i novog programa rada Vlade vidi kao jedan odgovor, jedan sveobuhvatni odgovor na ključno pitanje u Srbiji koje najviše interesuje građane Srbije, a to je šta ćemo i kako ćemo da radimo i šta ćemo da proizvodimo, to je ključno.Znači, pokrenuti ekonomiju Srbije i zato je mandatar Vlade, gospodin Vučić u fokus svog Ekspozea stavio detaljno razmatranje ekonomskih pitanja.Ja sam nažalost u izlaganjima nekih svojih uvaženih kolega iz opozicionih poslaničkih grupa videla jedan strah, strah od toga šta će biti, ako se povuku neki reformski odlučni potezi.Ja bih to prevela u jedan narodni jezik i rekla bih da je to strah strah i nepoznavanje autentičnosti Srbije, kakva je Srbija, dakle 2014. godine. Politika Vlade Srbije ne može da se vodi iz Beograda, iz partijskih centrala, ona ne može da se vodi ni kao što su to vodile neke pređašnje vlade na telefonskim sednicama Vlade, nego se vodi onako kakav je protokol uveden u bivšoj Vladi prethodne dve godine, a to je da se o ozbiljnim pitanjima ozbiljno razgovara, da se razmatra politika Vlade Srbije u zgradi Nemanjinoj, a ne preko telefona i ne po partijskim linijama. To je jedan novi protokol koji ćemo mi svakako podržati, a većinski ga podržavaju i građani Srbije.Već sam rekla da ovo više nije neko vreme kada smo uplašeni od povlačenja odlučnih poteza, jer to su upravo i potpredsednik tehničke vlade, naš predsednik Dačić i budući premijer gospodin Vučić pokazali da u ime cele Srbije imaju tu odlučnost da preuzmu odgovornost za istorijske probleme Srbije.To su bila pitanja Kosova i to je bio put ka Evropi i ja izražavam zadovoljstvo što je gospodin Vučić rekao da će da preuzme svu odgovornost za nastavak Briselskih sporazuma.Što se tiče SPS-a, ona je zaista dokazala svoje kapacitete i samim tim smo izuzetno zadovoljni i zahvaljujemo se na poverenju koje nam je ukazano kao koalicionim partnerima da vodimo tri izuzetno važna resora, odnosno da naši kandidati za članove Vlade vode te resore.To je pitanje poljoprivrede i zaštita čovekove sredine, pitanje energetike i rudarstva i spoljne politike. Ključne političke odluke u 21. veku i ključni sukobi kao što već vidimo u geopolitičkom okruženju se vodi oko pitanja energetike, oko pitanja proizvodnje hrane i imamo sada poplave, vanredne situacije u Srbiji i zaista ćemo morati te vanredne okolnosti da rešavamo, a isto tako Srbija je aktivno izašla i u regionalnu i evropsku i međunarodnu političku scenu i vodi sada već jednu globalnu politiku.Dakle, Srbija je dobro došla i Srbija je dobra vest i u Briselu i naši predstavnici su uvažavani kao ravnopravni partneri i političari koji ispunjavaju svoja obećanja, koji pažljivo odmeravaju šta mogu u ime Srbije da obećaju i šta mogu da ispune, ali da pritom vode jednu mirotvornu konstruktivnu politiku u regionu. Zaista je ambicija Srbije da postane ono što jeste mesto, a to je jedna evropska moderna savremena zemlja.Cilj ove vlade jeste fokusiran, ne na ispunjavanje nekih političkih ambicija, nego na učvršćavanje države Srbije i to treba da bude u fokusu ove reformske politike.Dakle savremena, moderna, reformska, pravna

Srbije.Takođe je ovo, kako je on i sam rekao, jedan ugovor sa narodom Srbije na onaj način da će svi ministri, bez obzira na njihove zaista impresivne radne biografije, u svakom trenutku snositi odgovornost za ono što su uradili ili za ono što nisu uspeli uraditi ili ono što nisu dobro uradili. To je jedan novi protokol u Vladi Srbije i to zaista prvi čovek Vlade Srbije, ima legitimitet da sprovede, pošto je dobio podršku na izborima.Zaista takođe pohvaljujem jednu novinu to što se postavljaju konkretni rokovi. Vi znate da se Evropska unija bavi izgrađivanjem strategije do 2020. godine. U današnjem Ekspozeu, mi smo čuli konkretne rokove i kratkoročne, srednjoročne i dugoročne.Dakle, to je ono pitanje što danas svakog građanina i svakog stanovnika Srbije interesuje, gde će on lično i njegova porodica biti i 2016. i 2017. i 2020. godine.Takođe, pošto se nalazimo u ovom skupštinskom zdanju, mislim da ćemo isto tako nastaviti da jačamo institucije Skupštine i u tom smislu je gospodin Vučić već dao jedan politički predlog, a to je da se ojača demokratičnost Skupštine Srbije, da čak i ona partija koja je dobila legitimitet, da rukovodi tim izuzetno značajnim zakonodavnim telom, da se što veći broj političkih aktera koji nisu dobili tako značajnu podršku podršku uključi u nadzornu funkciju.Pred nama je jedan zajednički rad i mi ćemo sve članove buduće Vlade viđati na odborima, tamo i jeste najkvalitetniji i najažurniji način rada i razgovora o ozbiljnoj politici i problemima, isto tako i u plenumu.Mi imamo skupštinsku većinu, ali izuzetno je važno ojačati tu nadzornu funkciju i ja tu zaista vidim znakove velike dobre volje u tom smeru.Takođe smeru.Takođe bih rekla da ova Vlada istovremeno, i to smo čuli u današnjem ekspozeu mandatara gospodina Vučića, apeluje na promenu kulture rada, a ja bih rekla kulture rada i kulture življenja u Srbiji. Dakle, da svi damo jedan doprinos.Mi iz SPS možda najbolje znamo, u stvari svi smo, na kraju krajeva, u izvesnim godinama i svi smo pomalo deca komunizma i socijalizma, da je osnovni problem u bivšem socijalističkom sistemu jednopartijskom bio to što građani više nisu imali motivacije da podrže sistem.Dakle, sistem.Dakle, mislim da će ova vladajuća struktura i ovi ljudi uspeti svako u svom resoru od članova da putuju Srbijom, od severa do juga, od istoka do zapada, da razgovaraju sa građanima, da ih motivišu i da jednostavno svi snosimo, i Vlada, i političari, i lokalni funkcioneri u lokalnim samoupravama ali isto tako i građani za deo vlasti i deo događaja.Takođe je izuzetno značajno da afirmišemo konačno ono što je najveći politički kapital u Srbiji. To su ljudski resursi i to je znanje i obrazovanje, jer i EU i svi svetski trendovi pokazuju da je ekonomija znanja daje najbolje rezultate.Znači, svi smo non stop, da tako kažem, pred pretnjom otkaza, pred pretnjom da ćemo jednog dana možda morati ponovo da iskušamo svoju šansu na tržištu i baš zato treba non stop da dajemo maksimum na svojim radnim mestima i da, jednostavno, ne budemo uspavani i da shvatimo da više država ne brine o nekome od kolevke pa do groba, nego jednostavno da do kraja života usavršavamo i da nadograđujemo svoja znanja. Mislim da i zakonski i institucionalno u tim resorima u ministarstvima postoji jedan širok manevarski prostor da se takva vrsta, da tako kažem, građanske kulture sve više jača.Podsetila bih moje uvažene kolege iz opozicije da je Srbija 2007. godine, nakon masovnog talasa privatizacije, imala jedan suficit. Dakle, budžet je imao suficit. Mi smo 2014. godine, i pre toga i pređašnja vlada i pređašnje vlade, dakle od 2007. godine pa nadalje su propustile jednu istorijsku šansu, da za te fabrike koje smo možda rasprodali i sada postoji spisak spornih privatizacija, da snosimo odgovornost, ali isto tako i da osmislimo kako ćemo iz te situacije da iskontrolišemo javne finansije i to zaista vidimo kao jedan veliki izazov za kreatore i finansijske i ekonomske politike.Gospodin Vučić je već pomenuo brojke koje istovremeno plaše. Možda jedna brojka od 7,5 milijardi evra više nego hiljadu raznih reči i raznih objašnjenja zašto je nešto učinjeno, zašto nešto nije učinjeno. Ali, zaista je dobro da konačno u Srbiji progovorimo ekonomskim rečnikom, da se ne takmičimo u bespravnom politiziranju, nego da sednemo da radimo, da se dogovaramo i da pažljivo odmerimo svaku stavku u budžetu, jer svaka stavka u budžetu Srbije znači jedno ljudsko pravo - da li će biti ugroženi penzioneri, da li će biti ugroženi invalidi, da li će deca imati možda besplatne udžbenike. Tu smo se trudili da što više podelimo tih besplatnih udžbenika. Dakle, da se ljudi ojačaju u tim njihovim situacijama besparice ili besposlice, da tako kažem. Ali, isto tako, to ja volim da naglasim, naši radnici kad odu u inostranstvo zaista se pokažu kao vredni ljudi, kao ljudi koji mogu da se uklope u tržišnu ekonomiju, naši gastarbajteri. Možda bih njih trebali malo više da saslušamo kako je to teško postići taj visoki stepen, za nas visoki stepen, minimalne nadnice i minimalne cene rada na zapadu.Dakle, zapadu.Dakle, mislim da je jedan veliki, jedan ozbiljan posao pred ovom Vladom. Mi ćemo aktivno sarađivati kao institucija Skupštine i kao poslanici. Svaki član zakona će biti pažljivo razmatran i mislim da ćemo svi mi biti na jednom zajedničkom poslu koji će zaista Srbiji omogućiti da bude u XXI veku. Hvala vam. Arsić** Da li neko od predsednika poslaničke grupe ili ovlašćenih predstavnika želi reč? (Ne.)Pošto se niko ne javlja, prelazimo na listu prijavljenih

na početku da ponovim ono što je rekao predsednik naše poslaničke grupe Dragan Marković, da ćemo mi podržati izbor budućeg premijera i članova njegovih kabineta.Slušali

realno i mislimo da ova buduća Vlada, na čelu sa premijerom gospodinom Vučićem ima i kapacitet i snage i volje i odlučnosti i znanja da ovo što je ovde zacrtano, predviđeno i što je je oročeno u mnogim stvarima da će to da uradi.Posebno pozdravljamo to što je akcenat plana rada stavljen na privredu i na poljoprivredu, jer tu se stvaraju nove vrednosti, tu se stvara višak vrednosti koji treba da donese novac odakle će se finansirati ovi drugi, i prosveta, i zdravstvo, i kultura, i sport i da ne nabrajam dalje.Ono što pozdravljamo jeste i ova nova mogućnost, odnosno biće uobličeno u zakonu oko smanjenja plata ja u javnom sektoru za 10%, ali tu imam, gospodine predsedniče Vlade, jednu sugestiju.

budžetskih para, počev od mnogih regulatornih tela, preko određenih agencija i da se naprave neke vrste platnih razreda, da se za sličan ili isti posao ima slična, ako ne i ista plata.Ne može direktor neke agencije, neću sada da apostrofiram neke

ćete se truditi, vi i vaš kabinet, da Srbija ostane ponosna, da Srbija ostane dostojanstvena, da Srbiju ne mogu kao do sada svi da gaze kako hoće, nego da jednostavno budemo ono što smo bili na početku HH veka i sve negde do sredine tog veka, zemlja koja je bila priznata ne samo u Evropi, nego i na drugim kontinentima u svetu.Na kraju, želim da vam izrazim čestitke, pošto sam siguran da ćete biti izabrani sa velikom većinom. Znajte da ćete biti kritikovani za mnoge stvari, jer mnoge su teškoće pred vama koje treba da rešavate, a mi iz JS vam kažemo – budite odlučni i dosledni u sprovođenju reformi. To građani Srbije od vas očekuju. Hvala. Hvala lepo.Istorijska sednica u svakom slučaju po tome što smo čuli najduži ekspoze u srpskoj istoriji, i modernoj i onoj pre moderne i to će sigurno biti upamćeno i mandatar koji ga je izrekao i sama dužina tog ekspozea. Naravno, to ne znači da je taj ekspoze bio nešto što zavređuje neku posebnu pažnju. Naime, tu je bilo previše demagogije, previše patetike, mudrovanja, malo kukanja nad sudbinom i nad teškom situacijom, opšta mesta i puka statistika.Naravno, problem je i u tome što se ovde loše čuje, bar ja loše čujem, kada neko tiho govori, a nismo imali tekst ekspozea, tako da nemam nameru da to sada komentarišem. Evo, godine su pred nama

koja su vezana i za prethodni period i za budućnost, pošto se i sam mandatar bavio prethodnim vladama. Prvo, da podsetim da je prethodna Vlada bila Vlada Ivice Dačića u kojoj je Aleksandar Vučić bio prvi potpredsednik Vlade. Znači, to je bila prethodna Vlada, koja je trajala skoro dve godine. To je važno zato što neko neuk ko je slušao mandatara bi pomislio da je ovo prvi put da gospodin Vučić jeste član neke vlade, što nije prvi put, nego je bar treći, koliko se sećam.Ono što je ponovljeno više puta, to je da je ovo prvi put da vlada narod, da je Vladu dobio narod, a da je nisu pravili tajkuni. To je teška uvreda za mnoge ljude koji su se bavili politikom u ovoj državi i bili ministri u raznim vladama, ali moje pitanje za mandatara je – da li je ta tajkunska vlada bila i ona vlada iz 1998. godine, kada je bio ministar informisanja, kada je dobio stan pred bombardovanje, kada su se dešavale razne ružne stvari u ovoj državi? Da li je i ta Vlada bila tajkunska vlada?Velike vlada?Velike penzije i plate koje su započete bez osnova krajem 2008. ili početkom, slažem se, to je veliki propust te Vlade. Bilo je tu i mnogo većih propusta, ali moje pitanje je – šta je učinjeno tim povodom u poslednje dve godine? Zašto te plate i penzije nisu na neki drugi način sagledane i ostvarene uštede u tih proteklih 18 meseci? Ne počinje sada ta treća šansa koju je neko pomenuo, nego je ona počela pre 18 meseci.Rešili meseci.Rešili ste probleme, kažete. Koje, „Sartida“, FAP-a, „Ikarbus-a“ sa ovim jednim autobusom koji je pobedio kao najbolji autobus na sajmu automobila gde je bio jedini autobus? Naravno da je morao da pobedi? Šta je sa IMT-om, šta je sa „Jumkom“?Solidarni porez se ukida. To je dobro. Slažem sa tim da javna potrošnja mora da se smanji. Mislim da je 10% manja, da je očigledno da javna potrošnja mora da se smanji više. Da li je dovoljno samo da se smanje plate u javnom sektoru za 10%? To je pitanje, ali pošto imam malo vremena, ne bih mogao o tome puno da govorim.Kancelarija za brzi odgovor je ponovo pomenuta. Da vas podsetim, osnovali ste je pre godinu dana, maja prošle godine je osnovana Kancelarija za brzi odgovor Vlade Srbije, nije započela da radi.Šta je sa 4,5 milijardi, bilo je šest, pa smo dobili informaciju 4,5 milijardi novog zaduženja za ove dve godine? Gde su te pare otišle? Nije fer pozivati u Vladu za informacije, nego to treba da znaju građani Srbije, a ne ovi ili oni bivši pripadnici vlasti.Pitanje je – šta je sa onim čuvenim spasonosnim ugovorom sa „Etihadom“? Sami ste obećali kao mandatar da ćemo to saznati 16. marta. Danas je 27. april, dan nekadašnje bivše SRJ. prošlo je više od mesec i po dana, a nismo dobili ništa.Konačno, sastav nove Vlade je najavljen kao ekspertski. Ja tu vidim dvoje eksperata. Sa jednim, sa gospođom sarađivao. Sa drugim gospodinom smo isto imali neke kontakte. Ima tu još nekoliko dobrih ljudi, svi ostali su ljudi koji su političari opšte prakse i to je normalno. Najveći broj vlada u svetu su takve i tu nema nikakve priče, ali to je daleko od ekspertskog.Na samom kraju, moram da kažem jednu neprijatnu stvar, javnost govori, a i u spisima Specijalnog suda u suđenju zemunskom klanu se pominje da je jedan od vaših kandidata za ministra, koji sada sedi tu pored vas, blizu, bio saradnik zemunskog klana. Ja to ne tvrdim, samo mislim da to zavređuje

i 107. i dostojanstvo, ali i član 106. koji definiše da narodni poslanik mora da se drži teme dnevnog reda. Ovde je više bilo govora o ekspozeima koji su ekonomsko stanje u zemlji opisivali u tri reda i nisu se suštinski bavili time.Žao mi je što neko u ovoj sali nije sa pažnjom slušao mandatara, sa onom pažnjom sa kojom su su slušali ovde većinski poslanici, ali i građani Srbije i zašto nije zapamtio rečenicu mandatara da mi iz glava moramo da izbacimo retrovizore i da u ruke uzme dvoglede. To je rečenica sa početka ekspozea, koja opisuje da SNS, da mandatar gleda u budućnost, u kreiranje bolje ekonomske situacije za sve naše građane.Ono što nas razdvaja je politika, razdvaja nas odnos prema političarima. Spremni smo i prihvatamo program mandatara koji kaže – moramo da se menjamo mi prvo, prvo političarima da se oduzmu i službeni automobili i dnevnice i bahata putovanja po svetu, za razliku od nekog perioda kada su se političarima ili bivšim predsednicima vlada dodeljivali krediti za podizanje raznih vinograda ili ne znam čega. U tome je razlika između naših politika, u tome je razlika između ekspozea gospodina Vučića i svih prethodnih ekspozea, u iskrenosti, u temi, u materiji, u svemu onome što će taj ekspoze i delovanje cele Vlade i gospodina Vučića u budućnosti doneti građanima Srbije.

i 107.Naime, dozvoljavate, čini mi se, a ne biste trebali da poslanici koriste institut povrede Poslovnika da repliciraju. U ovom slučaju čak nije bilo ni to,

Niko nikome nije replicirao. Nemate prava tako da se ponašate da bi neko ovde aplaudirao. To nije način kako se vodi sednica Skupštine. **Maja Gojković** Dobro. Isteklo vam je vreme. Pustila sam vas da kažete koliko želite i pokazala sam demokratičnost, da ne pravim razliku između poslanika.Molim

ga smatram jednim od najpametnijih poljoprivrednika i prava je čast i zadovoljstvo govoriti posle njega. Kada kažem najpametniji,

S obzirom da smo slušali, da smo prepuni demagogije, patetike, da smo ovakvi, da smo onakvi, od mog kolege poljoprivrednika. S obzirom da sam i sam poljoprivrednik, ja iznosim činjenicu da je to urađeno, a da pri tome nije bilo saglasnosti za investiciona ulaganja nadležnog ministarstva koji je bio vlasnik tog zemljišta. Zato smatram i pravo mi je zadovoljstvo da jednom i neki seljak tako dobije neku veliku cifru od države.Po njegovom nastupu ste mogli da vidite da je on i svojim delima, a možda i nedelima, pod znacima navoda, jedan od zaslužnih što smo zatekli umornu razvaljenu privredno nemoćnu državu, zapuštenu, nedovršenu, a usudio bih se reći karikaturu od države. U toj državi je bilo najmanje države. Od te Vlade je bila gora samo ta Vlada. Građani su sa pravom takve države, koje su birale takve vlade, smatrali nasiljem birokratije

već su vlade birale državu. Vlade su imale državu i prema državi su se ponašale kao da ne treba da vladaju, kao da su vlasnici države i naroda. Rezultat toga je bio da dok su svi u našem okruženju od ništa pravili državu, oni su od države napravili ništa. U toj državi, njihovom zaslugom, glavni proizvod je bio dug. Svi su u toj državi, koji su bili bliski takvim vladama hteli da beru, ali niko nije hteo da seje i da sadi. U toj državi se manje proizvodilo, a više trošilo, izvozilo manje, a uvozilo više, bilo je manje zaposlenih u proizvodnji, a više u javnom sektoru,

prešlo se na 400 hiljada izdržavanih. Bilo je 400 hiljada manje doprinosa u zdravstvu, penzionom osiguranju itd. Zato danas imamo problema sa penzijama.Prezaduženost privrede, stanovništva i države, sve je bilo zaduženo. Nepovoljna struktura duga, o tome je mandatar već govorio, dugovi kratkoročni, krediti kratkoročni, visoke kamate. Još gore od toga je nedostatak izvoza za vraćanje duga, da je taj novac samo pušten kroz poljoprivredu i prerađivačku industriju, od tih 20 milijardi, pa da smo pola izgubili, danas bi dugovali deset milijardi manje. Međutim, taj novac je išao direktno u potrošnju, a time nije ojačavao našu proizvodnju, već proizvodnju robe koja preko stranih trgovinskih lanaca dolazila u našu zemlju.Stanje zemlju.Stanje opisano na seoski način bi bilo sledeće. Država je bila domaćinstvo u kojoj je pola zemlje prodato, druga polovina je založena za kredite, krediti potrošeni, nisu vraćeni, mehanizacija zastarela, zemlja ne uzorana, nafte nema, a seme smo skuvali i pojeli. Nema dovoljno crne boje kojom bi se oslikalo stanje koje su te vlade pravile u državi do 2012. godine.Da bi vladala državom ova Vlada mora prvo da stvori državu, jer države ima samo u ostacima. Mora da počne da gradi od temelja, a da ne pokušava da gradi i renovira od odžaka, što su oni pokušavali.Dame i gospodo, mislim da smo svesni ozbiljnosti trenutka. Glad nam više ne kuca na vrata. Zbog rezultata tih vlada do 2012. godine glad nam je poodavno ušla u kuće.Moramo da podižemo poljoprivredu i meni se dopada što je mandatar u svom ekspozeu izneo koncept zajedničke evropske poljoprivredne politike i na moje iznenađenje ugradio je čak i ono što je EU dopunila od 2013. do 2020. godine, a to je podržavanje malih poljoprivrednika gazdinstava, njihovo stimulisanje, prerađivačka delatnost, prerada, učešće zemljoradničkih gazdinstava u preradi. Ono što treba da oživi, mala i srednja poljoprivredna gazdinstva, jer i EU smatra da su oni šansa za nova zapošljavanja u 21. veku. Ta poljoprivredna gazdinstva ne treba eliminisati. Naprotiv, kroz povrtarstvo, voćarstvo, stočarstvo i preradu što bliže selu, treba naći načina da se uposli postojeće seosko stanovništvo i zato to podržavam.Uporedo sa tim, da se deo stanovništva, koje je nekad živelo na selu i koje tumara po predgrađima pretrpanih industrijski mrtvih gradova, vrati na selo, da obnovimo prerađivačku industriju i da na takav način napravimo, stvorimo od ovih 650 hiljada gazdinstava 500 hiljada koji će praviti 30 hiljada evra društvenog proizvoda, što u poljoprivredi, što u preradi, to je 15 milijardi i mi smo onda rešili naš problem. Možemo da servisiramo dugove, a svi zajedno možemo da podelimo daleko više, nego što sada imamo.Moram, kada sam već tu, naravno kada mandatar nije zadužen i buduća Vlada da sudi, ali jeste zadužen da stvori ambijent da pravosuđe može da radi,

mušterija, stimulisati, sudove stvarati da mogu da rade nepristrasno i da konačno privedemo pravdi sve ove dobitnike tranzicije koji su majstori tranzicije, koji su iživljavali dok je narod jedva preživljavao?

da se ne isplati pošteno raditi u ovoj državi i ceo koncept, ma koja Vlada da dođe, pašće u vodu.Preraspodelom društvenog bogatstva te bivše Vlade su od sebe napravili bogove, a od naroda su napravili robove, a ponekad i grobove. Linkoln je, a to ova Vlada treba dobro da zapamti, oslobodio robove. Rekao je oslobađajući robove: „Nama treba Vlada naroda iz naroda za narod“. Vreme je gospodo kandidati, gospodine mandatare da i vi uradite to isto. Muka i nevolja je ono što nas je okupilo ovde, nas koji ćemo podržati Vladu, da se Srbija izdigne iz tih nevolja. Nevolja je prilika za hrabrost. Hrabrost koja je krasila naše pretke. Prolazeći na ulazu svakoga dana možemo videti cara Dušana, Karađorđa, Nikolu Pašića. Možemo se ponositi našim precima koji su u ovakvim, a možda i težim okolnostima pravili državu. Možda smo danas u boljem stanju i mislim da takav zadatak ima Vlada koju ćemo danas izabrati.Samo da vam napomenem. Imate retku šansu. Mladima je svejedno pod kojom vlasti gladuju, oni žele državu, posla i hleba, Srbiju njiva i šljiva, Srbiju momaka, devojaka, seljaka na njivi, radnika u fabrikama. Oni žele da budemo dostojni tih predaka koji su na ulazu, da vi i mi u njihovo ime, u ime narodna, podignete i državu i narod i zastavu, da Srbija bude dostojanstvena zemlja, i dom hrabrih. Hvala. Zoran Živković ili dr Vladimir Pavićević, ne znam redosled?Po Poslovniku reč ima Vladimir Pavićević. Dame i gospodo, poštovana predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, mislim da su povređeni članovi Poslovnika 106, 108. i 109. Da li je u redu da obrazložim? **Maja Gojković** Molim vas budite decidni. Mislite ili se

i nakon vašeg upozorenja gospodin Rističević je nastavio da govori o nečemu što nije bila tačka dnevnog reda i ja se sada pozivam na član 108. i član 109.U članu 108. stav 2. zbog povrede na sednici predsednik Narodne skupštine može da izrekne mere opomenu, oduzimanje reči ili udaljenje sa sednice, a u članu 109. kaže – opomena se izriče narodnom poslaniku koji i pored upozorenja predsednika Narodne skupštine govori o pitanju koje nije na dnevnom redu. **Maja Gojković** Pod uslovom da su ispunjeni preduslovi iz člana 106. važe ova dva druga.Preduslova nije bilo, pošto je poslanik uvažio moju molbu ili opomenu, kako god, iako opomenu nisam izrekla. U množini je govorio o vladama, istorijski poredio sa ekspozeom mandatara i nije izgovorio ni jedno ime i prezime, političku stranku.Mislim da nisam povredila Poslovnik. Ako insistirate parlament će glasati o povredi Poslovnika. Hvala vam.Sledeći govornik dr Janko Veselinović. Poštovana predsedavajuća, uvaženi mandataru za sastav nove Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, kao što je gospodin Đurišić rekao

Vlade.Poštovani gospodine Vučiću, vi ste od danas i zvanično najmoćniji čovek u ovoj zemlji, odnosno bićete posle 19,00 sati kada ovaj parlament izabere za predsednika Vlade, jer ste vi već predsednik najveće političke stranke, SNS koja ima apsolutnu većinu u ovom parlamentu.Ja, ni moje kolege iz poslaničke grupe nismo danas aplaudirali ni kada ste ulazili, niti smo vas prekidali u aplauzima kada ste govorili. To od nas naravno ne možete ni očekivati. Lično neću za vama ni zviždati posle godinu, dve ili četiri godine ukoliko uz zvižduke odete. Verovatno i vi sami procenjujete da dobar deo onih koji vam danas aplaudiraju ne aplaudiraju vam samo zato što ste uspešni po njihovom mišljenju, nego zato što ste moćni. Verovatno ako vam jednog dana budu zviždali, zviždaće vam ne zato što ćete biti neuspešni, nego što nećete biti moćni. To je realnost, gospodine Vučiću, politička realnost u skoro svakoj zemlji.Međutim, ono što želim da vam kažem, vi ste danas govorili o tome da nećete da gledate u retrovizor, već želite da uzmete u ruke dvogled i gledate daleko napred. Mislim da ste dobar deo diskusije ipak gledali u retrovizor. Nekad u retrovizor koji je pokazivao bližu budućnost, a ređe u retrovizor koji je pokazivao prošlost. Ja bih ipak, zbog tih vaših reči se osvrnuo i na tu

Dobar deo ministara je bio i u prethodnoj Vladi. Deo njih je i u novoj vladi.Gospodine Vučiću, zajedno sa gospodinom Dačićem ste birali neke ministre koje ću vam nabrojati Bili ste selektor za izbor Suzane Grubješić, Mladađana Dinkića, Gorana Kneževića, Bratislava Petkovića, Alise Marić, Žarka Obradovića, Milutina Mrkonjića, Verice Kalanović, Milana Bačevića, Ivana Mrkića ako ga već nisam pomenuo, Saše Radulovića,

SNS.Pokazalo se da niste bili baš najbolji selektor, jer oni verovatno nisu otišli zato što su sjajno vodili svoja ministarstva. Možda ima izuzetaka, ljudi koji su otišli iz nekih drugih razloga. Međutim, prilično sam pomno pratio njihov rad u prethodnom periodu i ovo su moje diskusije vezane za te ljude. One su na 570 stranica. Te diskusije su bile oštre, nikad uvredljive i sa svim tim ljudima sam sa pozdravljao posle toga na hodniku i normalno razgovarali. Nisam imao zbog toga nikakvih neprijatnosti.Ali moram gospodine Vučiću da vas podsetim na rad vaših ministara koji nisu u Vladi. Dakle, ove prethodne dve godine i EU kaže da imamo najgore zdravstvo u Evropi. Vi ste to na neki način danas i rekli, da imamo ljude koji čekaju zračenje, mnogi ga i ne dočekaju, da imamo duge redove, da imamo ruinirane bolnice, domove zdravlja itd. Kažete

Da li je bilo nekih pomaka u ovoj oblasti? Mislim da nije. I o tome sam puno govorio i to sve stoji u ovim izlaganjima.U ovim izlaganjima je priča o aflatoksinu, priča o stanju u pravosuđu koje je i po vama loše. Još uvek je pravda daleko dostižna, složićete se. Iako je gospodin Selaković korektan čovek, međutim predmeti zastarevaju. Imali smo poznatu amnestiju o kojoj smo puno gospodine Selakoviću raspravljali. Mislim da ona nije donela ništa dobro. `Ukoliko nema pravedne države nema ništa od ovih stvari o kojima ste gospodine Vučiću govorili. Govorio sam i o obrazovanju i o stvarima koje ste vi danas pomenuli, diplomama koje ništa ne znače, hiperprodukciji doktorata, magistarskih diploma, problemi koje smo imali sa malom maturom, velikom maturom i jednog pa drugog ministra.Govorio sam gospodine Vučiću i o zaduženjima, novim kredita, padu kreditnog rejtinga i o mnogim drugim stvarima o kojima ću nastaviti da govorim u vremenu ovlašćenog predstavnika, jer je bilo puno stvari o kojima sam govorio i koje su nažalost bile loše.Mislim da nemate više pravo da pravite takve greške, jer eksperimenti sa ljudima koji će doći i otići i ostaviti nam ruiniran oblast u koju su došli mislim da nije rešenje. Hvala.

ekspoze mandatara gospodina Vučića tu danas mislim da na dobar način to i pokazuje.Ovaj ekspoze je jedno fer fer pravljenje okvira za bavljenje politikom u narednom periodu, ako ova Vlada bude trajala. Za nas u opoziciji to će biti jedan dobar predložak zbog toga što ćemo moći vrlo jasno da pratimo šta se dešava, ali i za sve one koji čine koaliciju sa Srpskom naprednom strankom mislim da je ovo trenutak kada će glasati za vrlo teške stvari, zbog toga što je mandatar ovde vrlo jasno rekao da ukoliko do oktobra druge mere ekonomske politike ne bude dale rezultat, vrlo verovatno je da će morati da budu smanjene penzije. Za to se glasa danas. Ukoliko ne budu usaglašene sve odredbe Zakona o radu sa onima koji pregovaraju o ovom projektu, da će Zakon o radu biti izglasan zbog toga što je to vrlo važno za poboljšanje ekonomskog okruženja, odnosno ambijenta koji zemlja ima. I za to se glasa takođe.Mislim takođe.Mislim da je dobro da otvorimo debatu i šire nego što je krug učesnika u raspravi po ovim pitanjima, jer su to stvari koje su važne za svakog čoveka u ovoj zemlji. Nesporan je izborni rezultat. posledica je i ova današnja rasprava, kao što je nesporno i da ogroman broj ljudi takođe nije izašao na izbore, a svi ovde, kao i mi u parlamentu, ljudi koji su za nas glasali, živimo i životno smo zainteresovani da se stvari u zemlji promene.Ono što je moja velika briga jeste da nekoliko stvari koje su potpuno jasne i očigledno nisu urađene u proteklih skoro dve godine. Ono što je dobro je da mnoge od tih stvari u uvodnom izlaganju je negde gospodin Vučić napomenuo. Iz tih napomena ne mogu da vidim šta je ideja.Promena načina mišljenja ukoliko nije institucionalizovana za javni život ne znači ništa. U ovom našem slučaju to je suštinska decentralizacija. Mislim da će ministar finansija imati jednu epohalnu priliku da izađe sa projektom decentralizacije poreskog sistema. O tome sam govorio mnogo puta u parlamentu i van njega. Ukoliko milioni ljudi u Srbiji ne dobiju priliku da odlučuju o javnim poslovima tako što će u svojim mesnim zajednicama, u svojim lokalnim samoupravama moći da donose odluke o visini prihoda, odnosno svojih dažbina, sa druge strane, da donose odluku o tome šta je najvažnije u najmanjim okruženjima u kojima žive, mislim da ćemo mi teško promeniti način mišljenja. Inače se slažem da je to važna i dobra stvar.U Srbiji nažalost protekle dve godine nismo videli gotovo ništa u pogledu ulaska u velike projekte navodnjavanja. O tome sam govorio više puta u ovoj Skupštini. Nadam se daćemo dobiti odgovore sada. Neke ugovore smo sklopili još 2012. godine. Nažalost, ništa se nije dogodilo. To je oblast javnih poslova koje može ekonomski dramatično da Srbiju pomeri unapred.Energetska efikasnost, biomasa za koju se slažem da je učinjeno u legislativnom delu nešto, ali mislim da smo daleko od toga da smo jedan mali procenat iskoristili od tog velikog potencijala.Ovde sam tražio da se raspravlja o tome da li će u NIS-u biti investicija od 800 miliona dolara ili ne, pa ta debata u ovoj Skupštini nije zakazana, iako je sa tim upoznata i bivša ministarka energetike i svi oni koji su bili u Odboru za privredu i energetiku. To nije nešto što bi trebalo da predstavlja veliki napor i da privlačimo investitore iz belog sveta. Ti investitori su ovde. Imamo zakonsko pravo da tražimo da o tome raspravljamo sa većinskim akcionarom „Gaspromom“. „Ipard“, o kome je ovde bilo reči, je pre dve godine, trebalo nam je nešto više od sedam ili osam meseci da dođemo do 50 miliona evra živih investicija iz fondova EU. Sada smo na nuli pa moramo da se vratimo iz početka. Velika greška.Postoji greška.Postoji još nekoliko stvari o kojima neću ovde govoriti zato što imam ograničeno vreme, ali koje su razlog zbog kojih nećemo podržati ovu Vladu danas.Poslanička grupa u kojoj se ja nalazim će biti, mislimo i verujemo, ozbiljna i temeljna opozicija, ali korektan učesnik u svim ovim debatama. Mi nismo opozicija svojoj državi jer je ovo naša država isto kao i svakoga ko u ovom parlamentu sedi. Mislićemo i na ljude koji nisu našli za potrebno da na ove izbore izađu i kažu svoju političku volju. Borićemo se za Srbiju u kojoj može dobro da se živi. Treba raspraviti sve ono što je sporno u prošlosti i slažem se da treba gledati u budućnost, od većine zavisi kako će pretežno taj pogled biti usmeren. Mi ćemo vrlo snažno i ozbiljno podržati da se od sutra, a ne od ne znam kog dana posle ove sednice bavimo budućnošću. Hvala vam.

Dame i gospodo, poštovana predsednice Narodne skupštine, gospodine Vučiću, građani Srbije, nema tu nikakve dileme, su vam dali mandat za pripremu programa nove Vlade Srbije, kao i mandat da predložite ministre nove Vlade. Danas raspravljamo o tome koliko je program koji ste pripremili dobar i u kojoj meri je dobar tim koji ste ovde predstavili.Imam tri primedbe, čini mi se, dosta utemeljene u odnosu na program i sastav Vlade i bilo bi mi veoma drago kada bih čuo vaš komentar u odnosu na sve tri primedbe.Primedba broj gospodin Vučić je rekao da je pisao ovo izlaganje do jutros do 5.20 časova. Ekspoze, kao što svi znamo, sadrži program Vlade. To je jedan važan i ozbiljan dokument i smatram da je trebalo da narodni poslanici dobiju tekst mnogo ranije, najkasnije dva dana uoči ove rasprave, kako bismo i mi imali priliku da pročitamo taj tekst, da napravimo jednu vrstu analize i da onda ova rasprava na dan formiranja Vlade bude mnogo kvalitetnije. Ne bih imao razumevanja gospodine Vučiću, ni za jednog narodnog poslanika koji bi čitao taj tekst u 5.20 časova na dan kada se raspravlja o Vladi, a kamoli za mandatara od kojeg očekujem da ima razumevanja i za to da se neki narodni poslanici, a mislim da treba svi to da rade, ozbiljno pripremaju za rasprave u ovoj Skupštini.Saglasan sam da dosada nije postojala praksa da se ekspoze dobija mnogo ranije, ali mislim da takva praksa nije bila dobra. Ako je praksa bila loša, treba da prekinemo sa lošom praksom. Moje pitanje je – zašto i vi gospodine Vučiću održavate kontinuitet nečega lošeg? Nadam se da nije u pitanju nespremnost za ozbiljnu raspravu povodom ovog ekspozea.Druga primedba koju imamo ovde tiče se jednog principa, koji mislim da je osnovni integrativni faktor svake savremene demokratske države. To je princip vladavine zakona umesto principa vladavine ljudi. U našem Ustavu RS u članu 3. jasno piše da je vladavina prava jedno od osnovnih načela našeg Ustava. Ja mislim gospodine Vučiću da vi danas nastavljate vršenje vlasti, ne počinjete, i moj je sud da ste se tokom vršenja vlasti u prethodne dve godine, da se ne vraćamo u dalju prošlost, i vi lično često poigravali principom vladavine prava i tu zamerku moram da vam ovde saopštim. Mislim da ste se često upravljali populističkim mehanizmima. Delovalo je da vam smeta svaki posrednik između vas i naroda. Forsirana su izuzetna svojstva vođe i sve to po mom sudu na štetu bezličnih pravnih načela koja se tiču i koncepcije vladavine prava.Danas u ovoj Skupštini

da to ponašanje predstavlja na neki način omalovažavanje i uvredu dostojanstva svih narodnih poslanika. Da ste narodni poslanik, verujem da bi predsednica Narodne skupštine vama izrekla opomenu na osnovu člana 106. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije. Gospodine Vučiću, ja mislim da to nije demokratija.Treća primedba koju imam je sledeća. Već sam rekao da bez vladavine prava nema demokratije. Ali, postoje još dva veoma važna stuba naše demokratije u Srbiji, koje ste prethodne dve godine sami oštetili.Vi ste u svom ekspozeu ovde danas rekli da želite Srbiju jake srednje klase. Predložili ste i usvojili zakon kojim se direktno pogađa srednja klasa u Srbiji, odnosno ono što je ostalo od te srednje klase. Ne može sirotinja i ne može siromaštvo da bude nosilac demokratije. To mora da bude jak srednji sloj.Ali, postoji i drugi stub koji ste oštetili. Taj stub odnosi se na slobodu medija.

mandatara gospodina Vučića, samo da objasnim. Pošto je Partija za demokratsko delovanje u zajedničkoj grupi sa SDA Sandžaka, smatram potrebnim da kažem da mi imamo dogovor da istupimo zajednički oko organizaciono-tehničkih poslova u Skupštini, ali ne i o političkim stavovima. Obzirom na izjave koje su izrečene na račun ministra Ljajića, od toga se ograđujem i to apsolutno nisu stavovi Partije za demokratsko delovanje.U prethodna tri mandata ja sam, kao jedini predstavnik Albanaca Preševske doline, bio deo opozicije, jer su tako htele sve tri parlamentarne većine. Zapravo, nije bio problem što ja, kao uostalom i raniji predstavnici Albanaca u Narodnoj skupštini iz perioda devedesetih godina, nismo mogli da budemo uključeni u vladajuće koalicije, nego je veoma zabrinjavajuće što u prethodnih sedam godina je do krajnosti marginalizovana uloga legitimnog predstavnika jedne nacionalne manjine koja nastavlja da se nalazi u veoma nepovoljnom položaju. Naročito je obeshrabrujuća činjenica da legitimni predstavnik Albanaca nije imao nikakvog uticaja na funkcionisanje Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za Preševo, Bujanovac, Medveđu, kao i Vladin organ namenjen za ovo područje, gde Albanci čine većinsko stanovništvo, a oni su bili u tom sastavu sasvim marginalizovani.Pored političke strategije, sticanja jeftinih političkih poena preko folklorne političke retorike, kojom se koristi jedan deo lokalnih stranaka na tom području, i centralne vlasti su u znatnoj meri stimulisale još uvek prisutnu logiku bojkota parlamentarnih izbora, kako ignorisanjem jedinog predstavnika u Narodnoj skupštini, a takođe i tim, po meni, diskriminatornim pristupom u rešavanju veoma važnih problema na ovom području.Današnji ekspoze mandatara Vučića ukazuje na odlučnu spremnost za korenite društveno-ekonomske reforme, kao i za odgovorniju manjinsku politiku. Nadam se da će nova Vlada obezbediti daleko ozbiljniji pristup u rešavanju veoma teških, osetljivih životnih problema Albanaca u Preševskoj dolini, a koji su evidentirani i uključeni u platformi urgentnih mera za afirmaciju prava Albanaca.Ovaj dokument, podnet od strane legitimnih predstavnika Albanaca, a prihvaćen od dosadašnje Vlade, bio je neophodan zbog neuspeha u ostvarivanju sporazuma iz 2009. godine o principima rekonstrukcije Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac, Medveđa. Ovaj sporazum, koji je bio potpisan od strane predstavnika Vlade, ambasadora OEBS i poslanika s ovog područja, je takođe bio neophodan zato što

ozbiljnije razmatrao ili uopšte nije počela njegova realizacija, pored ostalog i zbog poznatog manipulisanja sa brojem Albanaca na ovom području.Arbitrarno postavljen predsednik Koordinacionog tela, a koji je kao Vladin organ trebalo da ostvaruje ove važne programe, naravno da je bio hendikepirajućeg značaja, ometao u priličnoj meri ozbiljno razmatranje celokupne ove problematike.Međutim, nakon razgovora koje smo imali sa predsednikom Republike Srbije, nakon toga i u kratkom razgovoru sa mandatarom, gospodinom Vučićem, a i duh današnjeg ekspozea daje nam nadu da će se ipak obezbediti jedan ozbiljniji pristup, kako bi se pomenuti programi konačno počeli ozbiljnije da se ostvaruju, da se ostvaruju osnovni ciljevi koji su još te 2001. godine postavljeni, a oni su bili jasni – ekonomska revitalizacija područja, jer imamo područje gde je stopa nezaposlenosti preko 80%, zatim integracija Albanaca u državne organe, a što bi sve trebalo da omogući da jedna nacionalna manjina na tom području ima delotvorno učešće u javnom životu. Sve je to,

ima poslanik Dragan Šutanovac. Gospođo predsedavajuća, uvažene kolege, gospodo kandidati za ministre i premijera, moram na samom početku da kažem da smatram da je ovo praktično druga rekonstrukcija iste Vlade od 2012. godine, jer stranke koje su tada učestvovale, izuzev URS, praktično sve ponovo u Vladi. Da bih pozitivno mogao da ocenim vaš ekspoze, očekivao sam da bar jednu reč samokritike iznesete ovde i kažete – šta je to što ste vi za ovih manje od dve godine propustili da uradite, odnosno šta je to što niste uradili, a planirali ste.Kao ste.Kao poslanik sam bio ovde i u julu mesecu 2012. godine na rekonstrukciji i slušao sam epove o tadašnjim ministrima. Nažalost, pokazalo se da ni sami niste zadovoljni sa njima i više-manje, samo jedan manji broj njih je ostao i moram da kažem da mi nije jasno što su i oni ostali, imajući u vidu da je rezultat njihovog rada izuzetno loš.Na samom početku želim da naglasim da ne znam da li vas ne obaveštavaju na pravi način ili želite da prikrijete ono što je činjenica, ali ukoliko želite da vozite formulu, morate da gledate i u retrovizor, a retrovizor kaže da je Srbija 31.12.2000. godine dugovala 14.167.000.000,

ne ulazi kredit od Emirata, što znači da je to čak i više. Takođe, važno je naglasiti da je devizna štednja Republike Srbije 2000. godine bila manja od pola milijarde, da ste u julu mesecu 2012. godine od ovih vlada koje su vladale do 2012. godine nasledili 11 milijardi evra, da je danas ta štednja, odnosno, ne štednja, nego devizne rezerve su ispod 11 milijardi i da branite besomučno kurs time što trošite devizne rezerve.Najveće rezerve.Najveće čuđenje za mene je u stvari reizbor ministra Krstića, koji od momenta kad je došao u Srbiju, jedina stvar koju je uradio, jeste da je uveo namet na namet, jer ste u prvoj godini prošle Vlade povećali PDV za 11%, sa 18 na 20. U isto vreme ste povećali porez na dobit, a po dolasku ministra Krstića uvodimo neki solidarni porez na najškolovaniji deo državne i javne uprave. U isto vreme uvodimo porez na računare, čak dva i po puta veći nego što je bio, na usluge itd.Sve itd.Sve to bi imalo opravdanje da danas ne kažemo da su u martu mesecu poreski prihodi pali čak za 15,7% u odnosu na mart mesec 2013. godine. To je podatak sa sajta Ministarstva finansija. Zamolio bih vas, ako imate vremena, da pogledate taj sajt, kao i ova dugovanja koja sam rekao malopre.Ono što je u stvari još veći problem, a verujem da će ministar privrede da obrati pažnju na to, jeste to što privredna aktivnost zamire. Znači, PDV kao osnovni punilac budžeta, taj prihod je smanjen, ali se smanjuje prihod po osnovu akciza. Šta to znači? Znači da jedan deo naše privrede ide u sivu ekonomiju, da se ponovo vraćamo u vreme devedesetih godina, u vreme šverca i da se, ma koliko mi to ne videli ovde, to dešava u Srbiji danas. To je nešto čime morate da se pozabavite i to je nešto što morate da uradite.Realno, uradite.Realno, ova Vlada, kao i prethodna i ona pre nje, je već smanjila penzije. U budžetu za ovu godinu predviđeno je povećanje penzija, kako su rekli, penzionerima od čak dva puta. Dva puta po 0,5%.

što je rezultat bavljenja nekim perifernim stvarima, a ne konkretnim stvarima i suštinom.Ono što je jako interesantno, ubeđujete građane da ste podizali kredite da bi vratili stare kredite, pa smo sa 15 milijardi došli na 21 milijardu, ali tih šest milijardi koje su ušle u Srbiju niko u Srbiji ne može da vidi ili da oseti, da kaže – ovo je jedan kapitalni projekat koji je ova Vlada završila, već ste uspeli da poništite osnovni zakon fizike koji kaže da je materija neuništiva. Novac je naprosto nestao.Ni u jednom segmentu života u Srbiji se danas bolje ne živi. Smanjili ste transfere za Ministarstvo poljoprivrede, smanjili ste transfere za lokalnu samoupravu, smanjujete plate u javnom sektoru, poistovećujete celokupni javni sektor i onaj deo koji je na budžetu i onaj deo koji je samodohodovan kao isti. Planirate da smanjite plate i onima koji privređuju u tom istom javnom sektoru, a u njemu su sticajem okolnosti. Ono što je sad interesantno, a javnost čini mi se nije dovoljno obratila pažnju, planira se ozbiljna prodaja javnih preduzeća, uključujući i „Telekom“, „Dunav“, „Lutriju“, deo EPS i ne znam šta još ne.Po ne.Po projekciji budžeta za 2014. godinu, fali vam još oko dve, dve i po milijarde. Pretpostavljam, gospodine Krstiću, da ćete i to u budžetu, kada budete došli, staviti kao potrebu i praktično ćete imati situaciju da za nepune dve godine, do jula meseca, Srbija bude zadužena gotovo osam milijardi evra, što je četiri puta više nego što je bio prosek u ranijim godinama.Podsećam, mi smo od 2000. do 2011. godine svake godine u deviznim rezervama imali prosečno po milijardu više, sada imamo 500 miliona manje, ali ćemo zato imati nekih sedam ili osam milijardi evra zaduženja. Deficit centralnog budžeta u prva tri meseca 2014. godine je 78 milijardi dinara, što je takođe izuzetno veliki rashod, kao i javni dug koji je na kraju marta meseca sada 20,5 milijardi evra, uz ovih milijardu evra, odnosno dolara, pretpostavljam da je dolar bio u pitanju. Što je rekao ministar finansija, da taj novac nismo pozajmili, morali bi da uzmemo kredit. uz taj novac idemo na preko 21 milijardu i to je činjenica.Mislim da je takođe izuzetno zabrinjavajuće to što imamo pad životnog standarda, što tekući rashodi za plate rastu sa budžeta, po vašoj projekciji budžeta, iako je zapošljavanje u javnom sektoru zakonski zabranjeno. Plate su zamrznute, ne zapošljavamo u javni sektor, a imamo povećanje troškova po osnovu plate. To je isto jedna metafizika koja nam nije jasna. Kako je to moguće? Kako je moguće da smo takođe, kako ste u svom ekspozeu rekli, zahvaljujući Zakonu o javnim nabavkama uštedeli, po egzaktnim proračunima, 100 miliona evra, a obećavali ste šest puta više? Obećavali ste 600 miliona evra uštede samo po osnovu usvajanja tog zakona. Ja vam kažem da tih 100 miliona evra nisu ušteđene, nego nisu obavljene nabavke koje su neophodne i u zdravstvu i u školstvu i u MUP i u odbrani i u svim drugim ministarstvima, koji su zbog tog zakona praktično onemogućeni da adekvatno rade svoj posao.Voleo bih da ste nam rekli šta planirate po osnovu poreske reforme. Činjenica je da više poreze ne možete da podižete, da podižete, jer ste sve podigli na maksimum koji ste mogli. Dvadeset posto porez za računare u ovom delu Evrope niko nema. PDV od 20% može da se popne na 25%, ali koliki će to namet biti na privredu, mogu samo da pretpostavim. Kurs devizni držite i ponosni ste na to, ali me zanima koliko trpi naš izvoz zbog toga i da li je dovoljno da samo jedna fabrika u Srbiji radi da bi naš izvoz porastao? Ukoliko bi nestalo struje u toj fabrici, a radi se o „Fijatu“, u toj situaciji bi došlo do praktično pada izvoza, odnosno do drastičnog povećanja spoljnotrgovinskog deficita.Sve ovo vam govorim kao analizu stanja u kome se nalazimo. Stanje je mnogo teže od onoga što vama izgleda iz te fotelje, mnogo teže od onoga što ljudi koji su danas sedeli sa vama mogu da pretpostave. Ne mogu da se složim sa tim stvarima koje govorite u smislu da je ova Vlada najekonomičnija, jer ova Vlada ima ministra unutrašnjih poslova pod kojim je Sektor za vanredne situacije i u isto vreme dobija ministra koji će biti ministar za vanredne situacije. To je jedno preklapanje nadležnosti koje mi nije jasno kako će da se sprovede. Ko će da interveniše u slučaju poplava, da li ministar za vanredne situacije, da li ministar unutrašnjih poslova, da li pomoćnik ministra za unutrašnje poslove? To samo govori da priča o tome da je Vlada najmanja što je mogla da bude nije tačna. Vlada je mogla da bude još manja i da bude još ekonomičnija.Nemojte ovo shvatiti kao praznu kritiku. Ovo je kritika kolege koji je, kao što ste rekli, uveo izuzetno dobar red u Ministarstvo odbrane, tako da možete u dve godine da promenite tri ministra i da se taj sistem i dalje kreće pozitivno i da daje rezultate, ali bojim se da u drugim sistemima taj princip nije uveden i da se nalazimo pred problemima koje ćemo teško, ali izuzetno teško prevazići.Drago mi je da ste u spoljnoj politici promenili kurs, drago mi je da ste ovde kristalno jasno rekli da je Srbija posvećena evropskim integracijama. Sada nam je jasan i stav Vlade po pitanju jedinstva Ukrajine. I to je nešto što je bilo nejasno građanima Srbije. Dakle, naša Vlada je za jedinstvenu državu Ukrajinu i podržavam takav stav. Smatram da takvim stavom branimo i naše pravo na zaštitu naših interesa na Kosovu i Metohiji i to je nešto što je jako dobro.S druge strane, želim da pomenem da je vaš Savet za borbu protiv korupcije, Vladin Savet za borbu protiv korupcije analizirao stanje u pravosuđu i dao negativno mišljenje. Stanje u pravosuđu u ovom trenutku je lošije nego što je bilo 2012. godine. Gospodin Selaković nije zaslužio da ostane ministar na tom mestu. Možda ste mogli da ga rotirate, da se on premesti na neko drugo mesto, pošto je ovaj posao već završio, kao što kažete, kao bager ili buldožer, ali taj posao koji je radio nije dobro radio. Mislim da je to nešto što će vas već sačekati prilikom pregovora

Mislim da će vam trebati velika energija, i vama koji ste se usudili da sa velikih plata dođete u Srbiju da radite za 800 evra kao ministri. Želim vam zaista puno sreće i želim da napravite blagostanje u ovoj državi. Mi ćemo kao DS glasati principijelno protiv izglasavanja ove Vlade, ali ćemo davati podršku svakom dobrom predlogu i ideji u ovom parlamentu i van njega. Zahvaljujem.

Hvala vam gospođo predsednice, uvaženo predsedništvo, kandidati za članove Vlade i gospodinu Vučiću, vi ste govorili puno, govorili ste dugo. U svom izlaganju dozvolili ste sebi neke stvari za koje smatram da predsednica Skupštine nije smela dozvoliti, jer tako nešto sebi ne bi trebalo da daje za pravo niko ko dolazi u ovu skupštinu, da od poslanika traži podršku.Vi ste opominjali poslanike, delili nam ovde zadatke. Osim toga što ste ranije nekoliko dana odredili radno vreme današnje Skupštine i rekli da će Vlada, odnosno ova sednica biti završena do 19,00 časova. Rekli ste i nešto verovatno nehotično, ali ste time uvredili narodne poslanike, rekli ste da bez obzira na to šta vi ovde govorili, ekspoze će biti prihvaćen i Vlada će biti izglasana.Vidim da se ne sećate da ste tako nešto rekli, pogledajte u stenogramu. U jednom momentu ste izjavili - molim vas da poslanici čuju, mada bi izglasali da ne čuju šta govorim. Znate, ovde neko sluša šta vi govorite, nismo svi baš tako spremni da na vaš mig radimo do određenog vremena, diskutujemo do određenog vremena, mada razumem da postoje poslanici koji prihvataju i takav način rada.Iako ste govorili mnogo, vi zapravo niste rekli mnogo. Svakako niste rekli nešto epohalno ili novo, a složiću se sa onim kolegama koje su rekle da uprkos svom savetu i niste govorili mnogo o budućnosti, govorili ste više o prošlosti. Jednom morate da shvatite, gospodine Vučiću niko vama ne brani pravo da promenite i sebe i svoju politiku i niko nije toliko crn da ne može da dobije priliku za drugu šansu, ali ovo vama nije druga šansa, ovo je vama i mnogima koji su oko vas treća, četvrta šansa, a nekima i možda neka šansa više koja im se pruža. Ne mislim pritom na promenu u odnosu na vas od pre šest ili sedam godina, jer to je zaista daleka prošlost, mislim na promenu vas danas u odnosu na promenu vas juče ili vas pre nekoliko meseci.Na osnovu čega vi očekujete da vama ovde poslanici ili građani veruju kada kažete da je sa nekim praksama završeno ako ste vi do juče ili čak danas radili apsolutno suprotno. Nemojte očekivati da prihvatimo taj vaš stav, pa dobro pogrešio sam, koji ste u nekoliko navrata u javnosti, ne toliko danas ovde gde je zaista svaka samokritika izostala ponovili, jer te vaše greške imaju nekakve posledice i za njih nekako mora neko da snosi odgovornost. Vi zaboravljate da su previše velike posledice vaših postupaka, neodgovornosti i stranačke zaslepljenosti koju, da, i dalje pokazujete.Za mnoge stvari krivite situaciju koju ste zatekli, a zamislite tek da ste zatekli ono što ste ostavili 2000. godine i što je demokratska opozicija Srbije zatekla kada je došla na vlast, koliko biste tada izgovora imali i zbog čega niste uradili nešto zbog čega ste se obavezali da ćete uraditi.Kao važan razlog za javni dug i ekonomske probleme u kojima se naša zemlja nalazi vi ste naveli i odluku iz 2008. godine da se povećaju penzije. Zanimljivo je onda što ste sada u Vladu uzeli i one koji su bili najveći zagovornici takve odluke, zanimljivo je to da su oni imali tada mogućnosti da takvu odluku nametnu Vladi Republike Srbije kao odluku Vlade, zbog toga što je alternativa tome bila da vaša stranka tada još nereformisana odvede zemlju u nekakvom potpuno drugom pravcu.Međutim, ne sećam se gospodine Vučiću da ste ni vi lično ni vaša stranka tada se bunili protiv tog povećanja penzija, ili da ste govorili protiv toga. Zato mi uliva strah šta ćete govoriti za tri godine, ili za tri meseca o ovoj odluci da se sada penzije ne smanjuje, za koju već danas kažete da je loša. Mi je podržavamo, ali nemojte da opet bude nečija tuđa odgovornost za tri godine. Očigledno je da ništa što se u ovoj zemlji dešava nije vaša odgovornost, nego je odgovornost neke pretprošle ili Vlade pre toga.Moje pitanje ide upravo ka tome – kada će početi vaša odgovornost? Kada je taj dan kada SNS postaje odgovorna za ono što se dešava u ovoj zemlji, a da to više nisu neki pre njih, pre njih i pre njih, itd. Hajde da govorimo o onome što ste danas ovde izgovorili. Čuli smo u nekim naznakama, ne otvoreno, da opet planirate da sprovedete fiskalnu konsolidaciju smanjenjem prihoda građana i povećanje nameta. Govorite o štednji, a mandat vam počinje mitingom koji organizujete ispred ove zgrade i ja vas pitam da li ćemo opet i taj miting da platimo parama koje nemamo, gospodine Vučiću? Jer, ste za nekoliko stvari u toku svog dugog izlaganja rekli da su plaćeni parama koje nemamo.Ako

Povređen je član 97. Da li možete samo da nam kažete kako je moguće da smo potrošili vreme poslaničke grupe, s obzirom da je gospodin Šutanovac jedini govornik iz naše stranke i da je govorio 11 minuta i 20 sekundi?

Vi predsednice, zaista, moram da vas zamolim jednu stvar. Prvo, oduzeli ste vreme poslaničke grupe. Dakle, uskratili ste poslanici pravo da govori. To je prva stvar.Druga stvar, svi vaši prethodnici na tom mestu su dozvoljavali narodnim poslanicima kada ukažu na povredu Poslovnika da obrazlažu u vremenu koje je to Poslovnikom predviđeno. Vi iz nekog razloga, ne znam kojeg, možda ćete nam vi reći, uporno prekidate poslanike kada obrazlažu povredu Poslovnika.Podsećam Poslovnika.Podsećam vas, svi vaši prethodnici su dozvoljavali da u okviru vremena predviđenog Poslovnikom obrazlažu povredu koju smatraju da je učinjena. Vi ne morate sa tim da se slažete, ali ste dužni da kada poslanik završi, kažete šta vi mislite o tome ili da kažete, najčešće – ja nisam prekršila Poslovnik i da li hoćete da se glasa o tome.Molim vas, zaista kao apel. Pustite poslanike da kažu u tom vremenu koje je predviđeno u čemu je povreda, pa onda kad završe vreme, onda vi kažite šta o tome mislite. Uz to vas molim da dozvolite poslanici Jekov da završi svoj govor,

tačno navesti član Poslovnika.Ne želim da kršim Poslovnik time što ću imati dvostruki aršine i dozvoljavati vama kao poslaniku da možete da govoriti da počnete, da je teško odrediti član Poslovnika koji sam prekršila.

Molim vas. Pozivam poslanika Šutanovca zbog povrede Poslovnika da se obraća predsedavajućem i da se prijavite, molila bih vas. **Dragan Šutanovac** Ovo što se trenutno dešava u parlamentu Srbije potpuno nepotrebno i neprimereno. Jedan svečani čin o kome smo razgovarali, biramo Vladu. Demokratska stranka ima 22 minuta da

li se to ikada dešavalo u ovom parlamentu kada je bilo ko bio predsednik parlamenta, ljudi? To ne može da se dešava. To je sramota i za parlament i za Srbiju.Govorimo o četiri minuta vremena,

utvrdile koliko vam je vremena preostala, a mene su službe obavestile kao predsednika parlamenta da vaša poslanička grupa ima 24 sekunde.Molim iskoristite to vreme, najuljudnije vas molim kao predsednik i kao predsedavajući u ovom trenutku.Da li želite ili dozvoljavate parlamentu da radi dalje? Vi se opredelite.Dobro, idemo dalje, pošto poslanici ne žele da iskoriste 24 sekunde koje su ostale od predviđenog vremena i molim kolege da se ne ljute zbog kolega prethodnih govornika i poslanika.Pošto

ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?Moram

ne?Izvinjavam se poslaniku Sulejmanu Ugljaninu, vi ste iskoristili svoje vreme kao ovlašćeni.Izvinjavam se, izvolite. Poštovana predsednice, drage kolege narodni poslanici, kandidati za ministre, uvaženi gospodine Vučiću, moja diskusija danas ovde i način,

zbunjuje me tumačenje Poslovnika da u danu kada govorimo o izboru Vlade, ne možemo govoriti i iznositi činjenice koje se odnose na kandidate Vlade.Ni u jednom trenutku nisam iznosio neke izmišljotine ili uvrede na osnovu bilo kog kandidata, ali sam samo izneo činjenice koje su iznele u javnost i koje postoje u Novopazarskom sudu, izjava Ertana Gegića, optuženog za ubistvo našeg odbornika Ruždija Durovića, izjava Ismeta Ravnovića, koji je optužen za kidnapovanje maloletnog deteta, izjava Barija Beganovića iz Prijepolja, bivšeg koalicionog partnera tog kandidata o kome govorimo i postupak koji se vodi pred nadležnim sudovima za organizovan upad i nasrtaj na mene lično, mojim službenim prostorijama od 17. januara 2009. godine i postupak koji vodi SDA Sandžak pred nadležnim sudovima.Znači, nisu to stvari koje ne postoje, to su činjenice.Međutim, sve ovo ima za cilj da se ne bavimo pojedinačnim slučajevima, nego da skrenem pažnju Vladi Republike Srbije, cilj svega ovoga jeste da skrenem pažnju javnosti u Srbiji da na terenu u Sandžačkim opštinama pred sudovima postoji nejednakost, nisu jednaki pred zakonom oni Bošnjaci koji su miljenici vladajućih partija i na njenim su listama i svi ostali građani, od novorođenčeta, pa do učenika srednjoškolaca, studenata i svi oni funkcioneri, bilo da su predsednici opštine, narodni poslanik ili ministar.Moj je cilj da skrenem pažnju Vladi na to, ne da prikrivam, pa kad se zakuva, da kažem, šta ćemo sada. Ovo je jedna vrla opasna pojava u društvu.Ne

što u tim političkim strankama, na njenim listama, kada budu izabrani imaju zadatak da svaki legitimni bošnjački zahtev napadnu, omalovaže i da ne proglase da je usmeren protiv Srba, Srbije, protiv međunacionalnih odnosa.Ja to želim da kažem, jer to je opasna pojava.Opet ponavljam, razgovarao sam i sa nadležnim ministrima i na sednicama Vlade iznosio, na žalost, ništa nije promenjeno.Radi se o preko 100 teških krivičnih dela među kojima ima određeni broj nerasvetljenih ubistava i to u bliskoj prošlosti, u zadnjih nekoliko godina, ako ne možemo o tome da govorimo u parlamentu, moje diskusije na Vladi nisu dale rezultate, šta onda treba građani da učine?Mogu da vam kažem, činjenica da ako građani nemaju kome da se žale, ona pojačava patnje ljudi.Znam da vam nije, vidim da ljudi uglavnom ne žele da čuju ovo.Meni je najvažnije zbog onih koji su preneli na izborima svoj legitimitet na mene, da prenesem ovom visokom domu i da zamolim Vladu koja će danas biti izabrana da poradi na tim stvarima, da otkloni tu lošu pojavu, da imaju Bošnjaci jednu gde su lojalni u vladajućim partijama, lojalni režimu, da imaju viša prava i povlašćeni položaj pred sudom i svi ostali građani Bošnjaci koji imaju status sumnjivog lica. To je neprihvatljivo.Očekujem, bez obzira na sve, da će ova Vlada, posebno zbog činjenice da smo krenuli evropskim putem, od 21. januara pa na ovamo nove su okolnosti i nadam se da, bez obzira na sve, će neko od ozbiljnih ljudi barem sutra da uzme stenogram i saslušati sve ovo, pročitati i preduzeti određene mere da se ove stvari uklone.Ne vidim uopšte razlog zašto bi se ovako neprijatne stvari gurale pod tepih, jer je ovo mesto ili možda treba da pričamo preko medija? Istina je, to vam nisam rekao, ljubimci režima koji su rezervisani ovde da omalovaže svaki legitimni zahtev Bošnjaka, ako njih napadnete, onda imate orkestriranu paljbu svih medija u Srbiji. Nedaj bože kada bi neko napao da vređa Patrijarha, Pravoslavnu crkvu, Vojsku, državu, Akademiju nauka. Ne bi burnije reagovali mediji protiv njega nego ako napadne te konstantne ljubimce režima od DOS-a do danas. Hvala na pažnji.

radila u prethodne dve godine. Sada ću nešto reći u ime poslaničkog kluba Boris Tadić – Nova demokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije o onome šta je mandatar rekao u svom ekspozeu.Prvo, jednu političku ocenu da je pobeda SNS bila narodna pobeda. Ako sam to dobro razumeo, a mislim da sam čuo baš tako, mislim da bilo koja politička partija ili koalicija da je pobedila na izborima da bi to bila pobeda naroda. Slažete se sa tim, gospodine Vučiću?Po redosledu kako ste govorili, pomenuli ste da je Srbija prljava, zapuštena itd. Slažem se sa vama. Evo, neka to bude i moja ocena da jeste Srbija zaista prljava, zapuštena i da, između ostalog, odgovornost za to ima i ministarka Mihajlović. O tome smo puno i naširoko pričali.Nažalost, dolina jorgovana nije dolina jorgovana nego dolina kesa, automobilskih guma, frižidera itd. Mnoge doline, reke i brda lepe Srbije su takva. Zašto su takva? Odgovornost, između ostalog, je i na vašem ministarstvu. Nadamo se da novi ministar u Vladi Srbije koji preuzima ovaj resor, ministar za poljoprivredu i ekologiju, će nešto na ovom planu više govorili ste o privatizaciji. Nova demokratska stranka podržava svaku privatizaciju koja bi bila ekonomski opravdana i koja bi donela benefite Republici Srbiji. Nismo za privatizaciju koja bi otišla u javnu potrošnju. Tu nemamo nikakve apsolutno razlike, ali oprez. Privatizacija javnih preduzeća mora da bude pažljivo

Mogu da kažem da možda vi politička obećanja neka i držite, međutim, mnoge obaveze vaših ministara nisu ispunjene i na lokalu nije sjajna situacija ni u javnim preduzećima ni u lokalnim samoupravama i u tom smislu potrebno nam je mnogo više pažnje, saradnje, ali rekao bih i kritičkog osvrta na vlast koju obavljate.Govorili ste o boljim školama, boljem zdravstvenom sistemu. To neće ići ukoliko na odgovornim mestima budu politički kadrovi i rekli ste da to ubuduće neće biti slučaj. Možda je ova Vlada ekspertska Vlada. Međutim, u javnim preduzećima na nivoima menadžmenta još uvek su partijski kadrovi koji, na žalost, ne ispunjavaju ni osnovne kriterijume.Pomenuli ste Železnicu i 40 km brzine koju postižu naši vozovi. Da li mislite da je na čelu Železnica Srbije najbolje kadrovsko rešenje i da li bi možda u tom smislu trebalo u budućnosti nešto da uradite da bi ti vozovi u narednom periodu išli makar 60, 70 km na sat, ako ne mogu da idu 120 km na sat kao što idu svuda u Evropi?Rekli ste da ćete smanjiti broj zaposlenih u javnom sektoru. Šta ste u protekle dve godine učinili na tom planu i da li je bilo više stranačkog zapošljavanja nego što je to potrebno? Da li ćete to zaustaviti i po kom kriterijumu ćete sprovoditi to zapošljavanje?S druge strane, rekli ste – nema više feuda. Gospodin Đurišić je rekao da postoji ozbiljna opasnost da dobijemo jedan veliki feud u Ministarstvu privrede i da ministar privrede ne može da upravlja sa tim velikim feudom, a to je činjenica da će sva javna preduzeća biti pod njegovom palicom. Mislim da je to greška i da u tom smislu u narednom periodu treba da preispitate tu odluku, jer tu može doći do ozbiljnih kočnica koje će ugroziti funkcionisanje nekih sistema čak i u dosadašnjem obimu.Niste odgovorili na pitanje gospodina Đurišića o reformi političkog sistema. Da li se zalažete da u buduće u Republici Srbiji bude neka vrsta političkog većinskog proporcijalnog sistema ili većinskog sistema na lokalnim izborima i na republičkom nivou u kome bi se znala za koga građani glasaju, pa se ne bi desilo da u mesnim zajednicama na bilbordima stoji vaš lik ili lik bilo kog političkog predstavnika?S druge strane, pitao bih vas, odnosno to pitanje je više upućeno gospodinu Krstiću – šta će učiniti na planu da se javni prihodi povećaju? povećaju? Gospodine Krstiću, šta ste učinili poslednjih meseci i šta planirate da uradite u narednom periodu da povećate prihode, odnosno da smanjite sivu ekonomiju? Siva ekonomija guši ovu državu i svi oni koji su u maloj privredi, u privredi ne mogu da izdrže velike namete koji bi bili manji da svi oni koji su u sivoj zoni plaćaju svoje obaveze, odnosno da su u redovnom sistemu.Pitam vas šta ćete uraditi da u narednom periodu povećate naplatu prihoda od onih koji ne plaćaju nikakve poreze? Radi se o estradi, radi se o zaštićenim profesijama koji su u ovoj Skupštini imali svoje lobije, kojih čak nema ni u fiskalizaciji. Da li prvo oni treba da dođu na red ili možda sestre medicinske, učitelji, nastavnici, profesori, lekari? Šta ćete na tom planu uraditi? Mislim da je to oblast koju niste dirnuli i čini mi se kao dimna zavesa politička priča o smanjenju prihoda političara.Mislim da mnogi koji posluju na našem tržištu imaju čak neke medijske sisteme, kuće. Plaćaju veoma malo državi, a imaju preglomazan sistem i ne daju državi ono što bi trebalo da daju.Šta je sa strukturnim reformama? Ove dve godine nije ih bilo. Da li ćete u narednom periodu u te strukturne reforme ući zaista na efikasan način, da posle mesec, dva, tri imamo rezultate, a ne da imamo Zakon o javnim preduzećima i da imamo Zakon o javnim nabavkama koji na žalost ne funkcioniše, pa se oprema zamagnetnu rezonancu u kliničkim centrima nabavlja po pet, šest meseci zato što neko namerno koči te javne nabavke ili zato što u nekim drugim javnim preduzećima ne mogu da se završe te javne nabavke?Mi smo na vreme ukazivali da je mogućnost centralizacije javnih nabavki stvara i određenu opasnost. U tom smislu ova Vlada na žalost nema 100 dana jer je potrošila 600 dana kroz prethodnu Vladu u ovoj ili onoj formi. Očekujemo da u narednom periodu, kada dođete pred ovu Skupštinu, pokažete rezultate i da ne čujemo političke govore iza kojih ne stoje dela. Hvala. Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, dajem reč mandataru Aleksandru Vučiću. Izvolite.

Pokušaću da odgovorim, svakako ne na sve, ali na gotovo sve primedbe koje sam čuo u drugom delu naše današnje diskusije.Bio

to je onako kao usput izrečeno da bi ostala nekakva senka i sumnja na najprljaviji mogući način, na najstrašniji način iskazana optužba protiv čoveka koji je ministar u ovoj Vladi, a kriv je zato što su jedne dnevne novine, po nalogu, tada su mislili njegovih političkih protivnika, objavile, zamislite, kako on daje injekcije smrti onima za koje mu kaže neko iz zemunskog klana, pa ćete reći da je višestruki ubica ili ne znam šta već.To je toliko skandalozno. Ćutao sam, mislio sam da će i neko od predsedavajućih da reaguje, ali izgleda se samo ja sećam o čemu se tu radi. Valjda to govori više o onima koji su govorili, nego o onima o kojima su pokušali da govore.Što se tiče nerazumevanja osnovnih ekonomskih pitanja, ja, gospodine Šutanovac, vas veoma poštujem, ali rečenica – budžetski deficit je izuzetno veliki rashod, je rečenica koja govori da vi o tome malo znate.S druge strane, vas da me još jednom saslušate. Već sam odgovarao vašem kolegi i prijatelju Draganu Đilasu o pomerenom poreskom kalendaru i o nivou akciza u januaru koje su bile najviše, a sada se vraćaju u nivo očekivanog. Na sreću imamo nešto bolji mesec nego što smo očekivali. Pitajte nas, daćemo vam uvek pravu informaciju, nije nikakav problem. Znamo mi dobro i dovoljno i više nego vi koliko je teško stanje u našim javnim finansijama, samo što to nije tako kako ga vi predstavljate, već bih rekao da su i uzroci i razlozi na sasvim drugoj strani.Oko spoljnotrgovinskog deficita, on je neuporedivo manji nego u vaše vreme. Bio je 58, pa došao do 59, u avgustu 2012. godine pokrivenost uvoza izvozom, danas je 72,5%. To je jedino čime možemo naročito da se pohvalimo u ovih godinu i osam meseci, pošto to da smo dve godine na vlasti, želim i to da kažem, to će biti tek u avgustu i to čak da ne računate da su bili izbori. Vi to ponavljate već pola godine i svi ćutimo zato što valjda psihološki hoćete narodu da kažete – ovi toliko vladaju, toliko je vremena prošlo, vreme je za nas. Polako ljudi, nije pitanje o vremenu, nego je pitanje o idejama. Pitanje je u poštenju, u odnosu prema državi, pitanje je u onome ko šta može da uradi za zemlju, a ne o tome koliko je meseci prošlo i koliko meseci nije prošlo.Kada govorite o tome – ovo je neka druga, treća rekonstrukcija, ne, ovo je nova Vlada. Hoćete li da kažete da je Angela Merkel sebe rekonstruisala sada,

šta ko priča. Dovoljno je samo da se kaže nešto protiv Vlade Srbije, da se kaže nešto protiv mene i hajde, to je lepo i nastavićemo da pričamo.Vi ste pomenuli nekakve troškove,

Ne postoji nijedna televizijska kuća, nijedna radijska kuća, nijedna novinska kuća da im dugujemo i jedan jedini dinar iz bilo koje kampanje, za razliku od vas. Ono što smo imali, sve smo prijavili, a to smo dobili zahvaljujući vama. Ne treba nama toliko para. Mi smo to dobili zahvaljujući vama. Želim da objasnim građanima Srbije, DS je pravila Zakon o finansiranju političkih stranaka kada je bila najveća, želeći da ima najviše para, a onda je neko drugi pobedio i oni su nama tako dali pare. Mi te pare domaćinski trošimo, imamo ih najviše. Ali,

da sam najmoćniji čovek. Izgleda se moja moć ogleda u većem strpljenju i većoj trpeljivosti. Ja sam jedini u ovoj sali koji je nije napustio u prethodnih osam sati. Tri sata sam stajao ovde pred vama. Ostalih pet sati sam sedeo i slušao. Jedini sam koji je nije napustio.Nisam napustio.Nisam išao ni da jedem, ni da pijem. Tačno je, gospodine Pavićeviću, do 05,20 časova sam pisao, ali sam i sinoć pisao do 05,20 časova i juče i prekjuče i danima to traje. Danima to radim i sa kolegama ministrima i sa mnogim drugima, zato što nama samo onaj plan tri stuba reformi, koji je bio samo 11 ili 12 strana, trebalo nam je 10, 12 dana da to uradimo onako temeljno, onako ozbiljno i onako odgovorno, da predstavimo plan i program.Razumeo program.Razumeo bih primedbu da ovo nije ekspoze. Ekspoze znači izlaganje. Govorio sam i nešto što nije napisano, nešto sam preskočio, a napisano je. Mislim da je trebalo da se reaguje na licu mesta, jer to nije zakon pa da vam dostavljam u pisanoj formi i da morate da se upoznajete sa tim. Reagovali ste na način na koji ste reagovali. Imali ste raspravu, pravo kao i svaki drugi.Rekli

Ako je to uvreda i ako je to naredba, onda ja prihvatam da sam vas uvredio.Što se tiče kulta vođe, nisam čuo da je neki vođa tako lako, lepo i lagodno trpeo sve što ste izgovarali, da ni na koji način nije reagovao i trudio se da vam pristojno na svako pitanje odgovori. Nisam čuo da ti koji takve kultove grade, a mnogo sam pročitao, mnogo knjiga, da je neki imao slične nadzore, slične poglede i slično ponašanje.Oko dugova, ono što mi je važno zbog građana da objasnim, pošto se to često ponavljalo, i pitanje penzija. Još jednom, zahvalan sam predsedniku NDS, gospodinu Tadiću, što je rekao kolika je ono greška bila. Ta greška će nas koštati još tri godine. Ko je kriv? Ko je kriv? U krajnjoj liniji, nije ni važno, to je bila strašno neodgovorna odluka.Ta greška će nas skupo stajati sve do kraja 2017. godine. Sve. Zato što zbog te greške imamo ono što neko kaže metafizički isparile četiri i po milijarde. Ne razume gospodin Šutanovac, pokušao sam da mu objasnim, da je milijarda njihovih garancije za „Srbijagas“, pa ih mi sada plaćamo, ali to je već neki drugi par rukava. po milijarde su otišle u penzije i plate, zato su metafizički nestale. A metafizički su nestale zato što je Vlada gospodina Šutanovca takvu odluku donela, a ne ova vlada i ne prethodna Vlada. To je Vlada gospodina Šutanovca donela,

Cvetković.Gospodine Šutanovac, ovo je istina, a šou ste malopre pravili, i to prilično nepristojan u jednom svečanom danu. Ovo je istina i ovo znaju svi ekonomisti, ali pretpostavljam da ste vi veći stručnjak i od šefova Fiskalnog saveta i svih u ovoj zemlji, koji hvale ove reforme i koji hvale ove mere, a pretpostavljam da ste vi bolji ekonomista. Meni se to čini, a čini mi se da i to građani Srbije misle.Što se tiče naroda, potpuno ste u pravu Janko, ko god da je pobedio bila bi narodna pobeda, zato sam tako i rekao. Bila je ubedljiva pobeda, pa sam možda to zbog toga i na takav način naglasio. Dakle, ljudi koji su došli ispred Narodne skupštine su došli o svom trošku ili o trošku svojih odbora. Ni jedan dinar im država nije, niti će platiti. Sa druge strane, možete da se smejete koliko hoćete, jer autoprojekcija je čudo, ono što vi radite mi ne radimo, samo to treba da imate u vidu.Još jedna stvar, treba da imate u vidu.Još jedna stvar, pošto je bilo problema da li sme da se za ove naše prijatelje ambasadore izdvoji, da se napravi nekakav koktel, rekli su u državi,

se tiče naše spoljne politike još jednom da ponovim, Vlada Republike Srbije je odlučna da istraje na svom evropskom putu. Vlada Republike Srbije ispuniće sve uslove za prijem u članstvo EU, na na kraju svog mandata i do kraja svog mandata, ali ne zavisi od nas već od članica EU hoćemo li dobiti njihovo zeleno svetlo za ulaz u uniju ili ne. Što se nas tiče, Rusija je prijatelj Srbije, tako je bilo, tako je danas i tako će ostati ubuduće.Što se tiče teritorijalnog integriteta svih zemalja, Srbija štiti svoj teritorijalni integritet i Srbija štiti teritorijalni integritet svake zemlje članice UN. Mislim da ne postoji tako kristalno jasna pozicija jedne zemlje koja želi da sačuva svoju slobodu, koja želi da sačuva samopoštovanje, koja želi da sačuva svoje pravo da suvereno donosi odluke.Na kraju želeo bih da kažem da sam veoma zadovoljan diskusijom koju smo danas imali u Narodnoj skupštini Republike Srbije, o mnogim idejama smo spremni da razgovaramo i prihvatamo vašu ideju iz NDS da razgovaramo o reformi političkog sistema. Gospodin Čanak je tu temu pokrenuo na našim razgovorima u prostorijama SNS. Spremni smo da o tome razgovaramo, dubinski, da vidimo kako i na koji način najbolje da rešimo reprezentativnost na različitim nivoima. Mislim da po tom pitanju bi bilo dobro, bilo bi potrebno da se postigne što je moguće širi konsenzus svih poslaničkih grupa, svih narodnih predstavnika i kucate na apsolutno otvorena vrata.Što se tiče reforme poreskog sistema, tu će biti naši veoma snažni potezi. Lazar Krstić će pripremiti više zakonskih projekata i ne samo to, već i, rekao bih, jedan operativni plan kako i na koji način da jako napadnemo sivu ekonomiju i da vratimo tokove ekonomije u regularni ili normalni nivo. Uveren sam da ćemo u tome postići, ne tolike rezultate, kako neki misle, ali one rezultate da možemo 20 milijardi da uštedimo. Uveren sam da ćemo za to imati snage.Na kraju, uz zahvalnost svima vama, želeo bih da vam kažem da kažem da je za mene danas bio poseban dan. Kada sam rekao, u uvodnom delu, tresem se kao prut, negde, valjda nije zbog godina, pred kraj sam osetio da ne mogu da se pomerim, ali to je zato što mali broj ljudi koji imaju takvu čast, koji imaju takvu priliku, svega 73 nas u istoriji Srbije od početka 19. veka. Moram da vam kažem da sam ponosan, srećan, ali da znam kolika je odgovornost, da ću zajedno sa kabinetom koji sam predstavio raditi pošteno i odgovorno, da će biti mnogo teških stvari, da će se ljudi neretko ljutiti na nas, ali sam siguran da i oni koji govore loše i oni koji nam neretko ne misle dobro, da i oni znaju da preduzimamo najbolje poteze za našu zemlju, za naš narod.Ponoviću još jednom, uz sve teške mere,

danas. Po prvi put imamo plan i tačne rokove i sve kad, kako i na koji način će nam biti bolje, sa jasnim antirecesionim merama, sa jasnim merama za povećanje zapošljavanja u privatnom sektoru i mislim da je to za nas najvažnije.Hoću da se zahvalim građanima Srbije na ogromnoj podršci koju su nam dali. Mi nismo tu podršku dobili ni na šovinizmu, ni na populističkim temama, već smo je dobili na ozbiljnom i odgovornom programu, na tome što smo teške reforme obećali, jer su ljudi znali da smo ozbiljniji, ljudi su to dobro i odlično razumeli. Koliko god da budu ljuti zbog teških mera, uveren sam da će, poput Gerharda Šredera, možda neke od nas sačekati ta slava da i kad izgubimo izbore neki kažu ipak, danas živimo bolje zahvaljujući teškim reformama koje su u tom vremenu preduzete.Još jedanput, hvala. Verujem u Srbiju. Srbija će ići napred. Srbija će biti zemlja pobedničkom mentaliteta. Uveren sam da će Srbija u godinama koje dolaze biti sve značajnija zemlja u našem regionu. Teško te reči izgovaram, ali sam siguran da će Srbija biti zemlja koja će svuda širiti stabilnost

Narodna skupština obavila pretres o jedinoj tački dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 270. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zakazujem 27. april 2014. godine kao dan za glasanje o programu Vlade i izboru predsednika i članova Vlade.